Borist hefur bréf frá formanni þingflokks Framsóknarflokksins um að Ágúst Bjarni Garðarsson verði fjarverandi á næstunni. Einnig hefur borist bréf frá Lilju Rannveigu Sigurgeirsdóttur, Halldóru Mogensen og Loga Einarssyni um að þau geti ekki sótt þingfundi á næstunni. Í dag taka því sæti á Alþingi 2. varamaður á lista Framsóknarflokksins í Suðvest., Kristín Hermannsdóttir, en 1. varamaður á lista hefur boðað forföll,

Hilda Jana Gísladóttir. Lenya Rún Taha Karim hefur áður tekið sæti á Alþingi og er boðin velkomin til starfa að nýju. Kjörbréf Kristínar Hermannsdóttur, Iðu Marsibil Jónsdóttur og Hildu Jönu Gísladóttur hafa verið rannsökuð og samþykkt en þær hafa ekki áður tekið sæti á Alþingi og ber því að undirskrifa drengskaparheit að stjórnarskránni.

Kristín Hermannsdóttir, Iða Marsibil Jónsdóttir og Hilda Jana Gísladóttir hafa undirskrifað drengskaparheit að stjórnarskránni og eru boðnar velkomnar til starfa á Alþingi. Samkvæmt starfsáætlun Alþingis var gert ráð fyrir að fyrri umræða um fjármálaáætlun yrði á morgun þriðjudaginn 29. mars og miðvikudaginn 30. mars. Nú er ljóst að það gengur ekki eftir en horft er til þess að umræðan muni fara fram þriðjudag og miðvikudag í næstu viku, 5. og 6. apríl. Forseta hefur borist bréf frá matvælaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þskj. 484, um samskipti við hagsmunaverði og skráningu þeirra, frá Ásthildi Lóu Þórsdóttur. Einnig hefur borist bréf frá dómsmálaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þskj. 542, um aðgerðir á ábyrgð ráðuneytisins gegn ofbeldi og afleiðingum þess, frá Andrési Inga Jónssyni. Þá hefur borist bréf frá félags- og vinnumarkaðsráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þskj. 543, um aðgerðir á ábyrgð ráðuneytisins gegn ofbeldi og afleiðingum þess, frá Andrési Inga Jónssyni, og fyrirspurn á þskj. 583, um kærur til úrskurðarnefndar velferðarmála vegna ákvarðana Tryggingastofnunar ríkisins, frá Ásthildi Lóu Þórsdóttur.

Frú forseti. Stjórnvöld víða á Vesturlöndum ræða nú viðbrögð við efnahagslegum áhrifum innrásar Rússa í Úkraínu og aðgerða sem af af henni hafa leitt, reyndar í mismiklum mæli. Biden Bandaríkjaforseti lýsti því á NATO-þingi að vænta mætti fæðuskorts á Vesturlöndum og nú er loks hafin umræða um fæðuöryggi, mál sem hefur verið okkur í mínum flokki mjög hugleikið. Vonandi fáum við núna alvöruumræðu um það. Hver verða viðbrögð íslenskra stjórnvalda hvað þetta varðar og önnur fjölþætt áhrif

Það mun setja strik í reikninginn varðandi byggingarmarkaðinn og hugsanlega þá fasteignaverð á Íslandi. Ég hef þegar rætt töluvert um orkumálin og mikilvægi þess að íslensk stjórnvöld bregðist við hvað þau varðar með framleiðslu og leit að meiri orku en líka með því að lækka, þótt ekki væri nema tímabundið, álögur á eldsneyti. Er hæstv. forsætisráðherra tilbúin að gefa fyrirheit um slíkt?

Hann sagðist gera ráð fyrir að þjóðaröryggisráð og ríkisstjórnin væru með skýrt plan varðandi nauðsynlega hrávöru. Hann bara gerði ráð fyrir því, það hlyti að vera.

Þetta er mikilvægt mál sem hv. þm. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson tekur hér upp og við því þarf að bregðast bæði til skemmri tíma og lengri tíma. Hvað varðar skammtímaviðbrögð þá stendur yfir vinna við að skilgreina nauðsynlegar birgðir í landinu, ekki bara þegar kemur að fæðuöryggi heldur líka þegar kemur að öðrum þáttum; lyfjum, íhlutum, eins og hv. þingmaður nefndi, sem skipta máli fyrir framleiðslugreinar, sem og olíu. Þetta mat fer reglulega fram en það liggur fyrir að þar erum við viðkvæmari fyrir á sumum stöðum en öðrum. Ég get nefnt sem dæmi að við sjáum okkur sjálfum einungis fyrir um 1% af því korni sem við neytum. Það er auðvitað það sem við sjáum fram á nú, að þessi innrás geti haft gríðarleg áhrif á kornframleiðslu í heiminum. Út frá birgðastöðunni eins og hún liggur fyrir er ekki endilega að vænta skorts á því sviði fyrr en á næsta ári, á árinu 2023, og höfum við þær upplýsingar frá alþjóðlegum stofnunum á þessu sviði. Þetta vekur líka spurningar um langtímastefnu stjórnvalda. Sú ríkisstjórn sem nú situr hefur sett það á dagskrá að við viljum efla innlenda matvælaframleiðslu. Meðal þess sem þegar hefur verið gert er gert er að auka í stuðning til garðyrkjubænda því að þar sjáum við til að mynda að við erum að flytja inn mikinn meiri hluta af mörgum þeim afurðum sem við neytum, ólíkt því sem gerist til að mynda þegar kemur að mjólkurafurðum og kjöti. og kjöti. Í þessu erum við að sjálfsögðu með skammtímaplan til að tryggja viðunandi birgðir í landinu en langtímastefnan á að vera sú að við séum í auknum mæli sjálfum okkur nóg þegar kemur að matvælaframleiðslu til að tryggja hér fæðuöryggi. Í því felast mikil sóknarfæri, að ég tel, fyrir Ísland, að horfa til aukinnar matvælaframleiðslu hér á landi, ekki bara fyrir okkar eigin neyslu heldur líka til útflutnings.

og því spyr ég hæstv. ráðherra: Hvaða aðgerða hyggst ríkisstjórnin grípa til? Hvar stendur vinna hjá þjóðaröryggisráði við að grípa til ráðstafana hvað þetta varðar? Og þegar til að mynda er rætt um mikilvægi fæðuöryggis og aukna matvælaframleiðslu á Íslandi, sem ég tek svo sannarlega undir með hæstv. forsætisráðherra, þá kemur það ekki af sjálfu sér. Það kallar á stuðning, aukinn stuðning við íslenskan landbúnað og brotthvarf frá þeirri stefnu og þeim aðgerðum sem hafa þrengt mjög að þeirri grein á undanförnum árum. Það kallar líka á aðgerðir til að mynda á sviði orkumála.

Þjóðaröryggisráð hefur sett af stað vinnu til að skilgreina viðmið nauðsynlegra birgða í landinu af öllum þessum þáttum sem ég nefndi hér áðan, hvort sem það eru matvæli, lyf- og lækningavörur, olía, íhlutir og fleira. Von bráðar eiga því að liggja fyrir viðmið um það hvaða birgðir teljast nauðsynlegar. Ríkisstjórnin hefur sýnt að hún er reiðubúin til að grípa til ýmissa aðgerða til að bregðast við óvæntum atburðum á borð við þá sem nú hafa orðið í Úkraínu, til að mynda þegar við settum viðbótarstuðning til áburðarkaupa vegna hækkandi áburðarverðs til þess að reyna að styðja við innlenda matvælaframleiðslu. Ég vitnaði hér áður til langtímastefnumótunar og aukins stuðnings við garðyrkjubændur sem ég tel að við megum ekki slaka á þó að við séum að grípa til skammtímaaðgerða. Þegar kemur að tilteknum efnahagslegum áhrifum af þessari kreppu sem hv. þingmaður vísar hér í hvað varðar hækkandi olíuverð þá tel ég þetta í fyrsta lagi vera hvatningu til að flýta hér enn orkuskiptum en ég tel líka mikilvægt að við mætum þessum afleiðingum aðgerðum sem beinast að tilteknum hópum, ekki endilega flötum aðgerðum sem dreifast jafnt á alla, heldur einmitt svona markmiðssettum aðgerðum.“

sem er í heilbrigðiskerfinu en ráðherrar hafa svarað því með fullyrðingum um að nóg sé gert, að það sé eitthvað að kerfi sem taki sífellt meira við og að starfsfólk verði bara að hlaupa hraðar. Helstu niðurstöður McKinsey-skýrslunnar eru að gert er ráð fyrir að eftirspurn eftir heilbrigðisþjónustu muni aukast um 1–1,2% á ári, einkum vegna lýðfræðilegra breytinga. Ef ekki verði gripið til stórtækra aðgerða af hálfu Landspítala og heilbrigðiskerfisins í heild er því spáð að vinnuaflsþörf muni aukast um u.þ.b. 36% og kostnaður um u.þ.b. 90%. Gert er ráð fyrir því að þörfin fyrir rými á Landspítalanum einum muni aukast um u.þ.b. 80% til ársins 2040 sem jafngildir u.þ.b. 50% fleiri rýmum en áætlað er að verði í boði þegar nýi Landspítalinn opnar eftir fjögur ár. Við í Samfylkingunni höfum kallað eftir meiri yfirsýn og að mannauður og húsakostur rekstrareininga í kerfinu öllu verði betur nýtt þannig að sóunin minnki. Það þarf að vera meira samstarf innan kerfis þannig að verkefni séu flutt af Landspítala yfir á aðrar heilbrigðisstofnanir. En nú er það svo að aðhaldskrafa ríkisstjórnarinnar skellur á heilbrigðisstofnunum um allt land sem skilar okkur því einu að þær draga úr þjónustu við sjúklinga sem enda jú á gólfinu á Landspítalanum. Því spyr ég hæstv. heilbrigðisráðherra til hvaða aðgerða hann hyggist grípa og er óskað eftir alvörusvörum, hæstv. ráðherra, ekki löngum ræðum um það hvað hefur verið gert því að augljóslega hefur það sem hefur verið gert ekki borið tilskilinn árangur.

aukast um helming frá þeim 740 legurýmum sem verða til þegar við reisum meðferðarkjarnann. En af hverju erum við að setja fram svona skýrslu, svona sviðsmyndagreiningu? Jú, til þess að bregðast við. Og hvað gerum við? Við þurfum að mæta mannaflsþörfinni. Við erum með landsráð um menntun og mönnun. Við þurfum að kjarna hlutverk spítalans. Við þurfum að koma fyrsta stigs þjónustunni meira út í kerfið og ég er sammála hv. þingmanni að við þurfum að efla samvinnuna við aðra þjónustuveitendur í heilbrigðiskerfinu. Við þurfum að halda áætlun í uppbyggingu hjúkrunarrýma en við þurfum að gera gott betur. Við þurfum að auka verulega og hefðum átt að byrja á því miklu fyrr en við erum þó farin af stað í að auka heimahjúkrun, að auka stuðning við fólk heima og fara að hætta sjúkdómsvæða eldra fólk. Við eigum að hjálpa fólki að lifa virku lífi lengur á ævinni eins og vilji er til og hætta að marka þetta við einhvern aldur. Þetta er mjög vel fram sett í þessari skýrslu og ég hvet alla hv. þingmenn sem áhuga hafa á að kynna sér þessi mál og heilbrigðismálin og hverjar áskoranirnar okkar eru inn í framtíðina — vegna þess að við þurfum öll að taka saman höndum til að láta þetta ganga upp að kynna sér þessa frábæru skýrslu.

og ráði ekki fleira starfsfólk og viðhaldi ekki nauðsynlegri þjónustu heldur ríkisstjórnin heilbrigðiskerfinu í þeim heljargreipum sem verið hefur undanfarin ár. Það er ekki hægt að segja: „Við þurfum að“, en gera svo alltaf akkúrat hið gagnstæða. Hæstv. ráðherra var formaður fjárlaganefndar. Hann þekkir þetta með krónur og aura. Hann veit hvað þetta þýðir. Þegar er verið að krefjast það sé dregið saman þá er ekki hægt að svara því með öðru en að fækka starfsfólki og minnka þjónustu. Þetta er einfaldlega þannig að það eru kjarasamningar í gangi en ríkisstjórnin er ekki tilbúin til að veita fjármagn sem kemur t.d. af

Ég ætla að taka undir með hv. þingmanni. Við þurfum að íhuga hvernig betri vinnutími er t.d. að koma út. Það er augljóst að það er ekkert að koma sérstaklega út fyrir vaktavinnustéttir í þessu samhengi. Það verður engin aðhaldskrafa á heilbrigðisstofnanir 2023 og 2024. Það er mjög mikilvægt. Ég vil hins vegar benda á það, af því að við byrjuðum á að ræða þessa skýrslu, að hún dregur mjög vel fram hvað við þurfum að bæta í þjónustunni. Að kjarna hlutverk spítalans, það þýðir hvað? Að spítalinn fái að sinna því sem hann á að vera að gera og gera það betur og nýta allan annan mannauð í kerfinu.

Ráðherrann sagði, með leyfi forseta: „Það hefur verið bent á að það þurfi að vera sterkari forvarnir og fleiri úrræði til meðal annars á heilbrigðissviðinu áður en við förum til að mynda og eltum Portúgal, sem menn hafa verið að benda á.“ Ráðherrann ítrekaði síðar í viðtalinu að það væru engin úrræði tilbúin þess þó að skýra hvaða úrræði þurfi að vera tilbúin til að hætta að refsa fólki fyrir að nota vímuefni. Þessar afsakanir hæstv. ráðherra komu mér ansi spánskt fyrir sjónir því að þær eru

Þegar mál Pírata um afglæpavæðingu var fellt, m.a. af öllum þingmönnum Framsóknarflokksins, árið 2020 var því haldið fram af hálfu flokksins að flokkurinn styddi afglæpavæðingu en ekki núna vegna þess að þetta mál Pírata væri ekki nógu vandað. Þegar fyrrverandi heilbrigðisráðherra lagði svo fram sambærilegt mál og okkar þá strandaði það í nefnd fyrir ári síðan og núna heyrum við afsakanir í allar áttir um hvers vegna enn og aftur eigi að viðhalda refsistefnu sem allir virðast þó sammála um að sé skaðleg og hafi mistekist. Enn og aftur skal einn viðkvæmasti hópur landsins bíða eftir réttarbót. Spurning mín til hæstv. ráðherra er einföld: Er ekki bara best, er ekki bara heiðarlegast að hætta þessum fyrirslætti og viðurkenna einfaldlega að þessi ríkisstjórn mun aldrei afglæpavæða neysluskammta?

Ég held að svarið við spurningunni sé: Nei, það er, held ég, óþarfi að vera með slíkar yfirlýsingar. Nú er sá sem hér stendur ekki heilbrigðisráðherra og ekki sérfræðingur á þessu sviði. Engu að síður var ég spurður af fréttamanni þannig að eitthvað hefur nú gengið eftir í þessum heimi upp á síðkastið, þ.e. málið er á einhverri dagskrá. Menn vilja ræða það, ekki bara í eldhúskrókum og á vinnustöðum heldur líka í fjölmiðlum. Og þetta var ein af þeim fjölmörgu spurningum sem fréttamaðurinn spurði mig um. Satt best að segja kynnti ég mér málið fyrir nokkru og hef verið á þeirri skoðun að það sé margt áhugavert sem gerðist í Portúgal.

Bara til að skýra það fyrir hæstv. ráðherra, vegna þess að hann virðist ekki alveg vera með það á hreinu, er mjög ólíku saman að jafna þegar kemur að nauðungarfrumvarpi hæstv. heilbrigðisráðherra, þar sem verið er að skerða mannréttindi, skerða þau, og síðan afglæpavæðingu vörslu neysluskammta, þar sem er verið að efla mannréttindi. Það er ekki alveg sami hluturinn fyrir utan það að við höfum auðvitað frá árinu 2015

Af hverju er ekki búið að ganga í það? Ég ítreka kannski fyrir hæstv. innviðaráðherra að úrræðin sem við höfum núna er að refsa ungu fólki. Úrræðin sem við höfum núna er að koma þeim á sakaskrá. Úrræðin sem við höfum núna

Virðulegur forseti. Ég var ekki að bera saman innihald tveggja mála hér áðan, ég var bara að tala um að ef menn telja að mikilvægt sé að leggja raunverulegt virði í samráð og segja að það sé mikilvægt í einu máli þá hlýtur það að gilda um annað mál líka. Það var það sem ég var að benda á.

kalla hér á vönduð vinnubrögð og að tryggja form og ferla þannig að kannski eigum við bara að gera það, hv. þingmaður.

Einkavæðing fallins banka sem íslenskir skattgreiðendur endurreistu með ærnum tilkostnaði og fórnum er í fullum gangi. Hún hefur verið gagnrýnd mikið. Það sem er eftirtektarvert er að samkvæmt skoðanakönnunum vill minni hluti íslensku þjóðarinnar alls ekki selja bankana til einkaaðila.

Eða með öðrum orðum: Við notum í dag verstu útgáfu af bankakerfi sem til er og því munu öll önnur kerfi okkar einfaldlega vera betri.

Það er hins vegar okkar skoðun að það sé ekki endilega nauðsynlegt eða heppilegt að ríkið eigi jafn stóran hluta af fjármálakerfinu og raun ber vitni á Íslandi í dag og það er ástæðan fyrir því að við höfum ráðist í það verkefni að selja hlut í Íslandsbanka.

áhuga heimamanna á hverjum stað, eins og við þekkjum hreinlega úr sparisjóðakerfinu eins og það þróaðist í upphafi, þar sem komið er á laggirnar fjármálastofnun sem þjónustar nærumhverfi sitt.

Það er kannski sú áskorun sem við stöndum frammi fyrir, þ.e. hvernig við getum tryggt að þessar smærri einingar, sem snúast um sitt nærsamfélag, geti blómstrað í kerfi sem er eigi að síður með skýrar kröfur og strangt regluverk þannig að við lendum til að mynda ekki í því, sem hv. þingmaður nefndi hér, að við séum að sjá banka fara á hausinn og verða til skaða fyrir samfélag sitt. Og ég vil bara minna á að það er auðvitað gerólíkt laga- og regluverk sem við búum við núna en við bjuggum við árið 2008 þegar hrunið varð.

En í síðustu viku var hluti af Íslandsbanka seldur og mikil gagnrýni hefur komið fram á söluferlið og ég hef hitt marga á förnum vegi sem eru hreint bálreiðir og líka mjög vonsviknir. fáum ekki að vita fyrr en eftir á hverjir eru að kaupa bankann sem við eignuðumst nauðbeygð með töluverðum fórnum eftir stjörnuvitlausa vanstjórn þáverandi eigenda. Traust á bönkum er lítið og hætta er á því að ríkisstjórnin feti sömu leið ef ferlið verður ekki gagnsærra. Það voru mikil mistök að mínu mati að selja jafn stóran hlut og raun ber vitni í lokuðu tilboðsferli.

eignarhaldi en nokkurt annað fyrirtæki á Íslandi. Þessi hlutur núna var seldur í svokölluðu tilboðsferli og ég hef væntingar um að Bankasýslan muni, við uppgjör viðskiptanna, birta upplýsingar um það hverjir

Virðulegur forseti. Það er fagnaðarefni að Framsóknarflokkurinn skuli sýna það frumkvæði í ríkisstjórninni að setja veiðigjöldin á dagskrá. Formaður og varaformaður flokksins hafa talað afar skýrt. Það á að hækka veiðigjöld og, virðulegur forseti, röksemdafærslan er líka skýr. Það er talað um ofurhagnað og sífellt aukin ítök sjávarútvegsfyrirtækja í öðrum greinum. Framsóknarflokkurinn er sem sagt til í þetta samtal. Það er stjórnarandstaðan líka og reyndar er staðan sú að það er ágætur þingmeirihluti fyrir því að hækka veiðigjöld eins og áður hefur verið nefnt í þessum ræðustól. Andstaðan gegn þessu er hins vegar á kunnuglegum stað. Hæstv. fjármálaráðherra var spurður um þetta í þinginu í síðustu viku af formanni Samfylkingar og það var vægast sagt áhugavert að hlusta á svörin. Hann þuldi upp almennar skattgreiðslur sjávarútvegsfyrirtækja eins og þau ættu skilið eitthvert sérstakt klapp á bakið fyrir að borga skatt eins og önnur fyrirtæki og fólkið í landinu. Fyrir nú utan hugsunarvilluna að kannast ekki við að veiðigjöld séu ekki hefðbundinn skattur heldur gjald fyrir að fá að veiða fiskinn okkar allra. Flækjustigið vegna mismunandi stærðar veltu og fjárhags fyrirtækja í sjávarútvegskerfinu virtist honum einnig yfirþyrmandi og jafnvel óyfirstíganlegt vandamál, jafnvel þótt flokkur hans og ráðuneyti sé þekkt fyrir ákaflega skapandi vinnu og mikið hugvit þegar kemur að því að búa til girðingar og skerðingar í því kerfi sem eldri borgarar og öryrkjar reiða sig á, að ekki sé talað um hið margþrepa almenna skattkerfi. Ekki var síður áhugavert að heyra hann engjast yfir hugmyndum Framsóknarflokksins um orðið ofurhagnað. Það hugtak virtist honum framandi og illskilgreinanlegt og ómögulegt annað en að draga þá ályktun að hann hafni alfarið þessum góðu hugmyndum samstarfsflokksins. Ég spyr því: Er formaður Framsóknarflokksins sammála því að það sé svona flókið að hrinda hugmyndum um að almenningur í landinu fái hærri hlutdeild í ofurhagnaðinum sem Framsókn talar um? um? Er eitthvað því til fyrirstöðu að Framsóknarflokkurinn hrindi þessu þjóðþrifamáli í framkvæmd með stjórnarandstöðunni úr því að Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að halda áfram nauðvörn sinni gegn þessu ágæta máli?

Það sem ég hef sagt, og skal útskýra aftur fyrir hv. þingmanni, er að ég tel að á næstu tíu árum muni auðlindin skila

það var ekki það sem ég sagði. Ég tel t.d. að prósentuhlutinn þar sé íþyngjandi hár fyrir venjuleg fyrirtæki. Ég hef í mörg ár talað fyrir því að veiðigjöldin þurfi að vera varðar almennan hagnað, og þá ekki bara á sjávarútvegsfyrirtæki heldur líka önnur þau fyrirtæki sem hagnast verulega þegar vel gengur.

Virðulegur forseti. Það var áhugavert að heyra orð hæstv. innviðaráðherra og formanns Framsóknarflokksins vegna þess að ég held að það hljóti að vera almennur skilningur fólks úti í samfélaginu á því að Framsóknarflokkurinn, ekki síst með orðum varaformanns flokksins, hafi verið að setja það á dagskrá

lóðbeint undir það sem hæstv. fjármálaráðherra sagði hér á dögunum. Því ætla ég að leyfa mér að endurtaka spurninguna og kannski fá aðeins betri skilgreiningu á því hjá hæstv. ráðherra: Þegar talað er um ofurhagnað og aukna heimtu ríkisins af því, úr því að það kemur ekki í gegnum veiðigjöldin, getur hann þá ekki sagt okkur það skýrt — vegna þess að Framsóknarflokkurinn talar mjög fyrir því að sátt eigi að ríkja um sjávarútveginn í landinu

að það sé leiðin til þess að fá stærri skerf til þjóðarinnar. Um það er engin sátt, hv. þingmaður. Sú aðferð hefur verið prófuð á þó nokkrum stöðum og allir hafa horfið frá henni, allir. Þannig að þetta er ekki alveg auðvelt. Það sem ég hef verið að leggja til er að það sé einfaldlega viðbótartekjuskattsþrep til þess að fá meiri skerf af þeim hagnaði sem verður til við að nýta auðlindina til eigandans, sem erum við þjóðin. Það má líka hugsa sér að sáttin felist í því að í stjórnarskrána verði sett skýrt auðlindaákvæði, sem ég hef líka talað fyrir og Framsóknarflokkurinn í mörg ár. ábyggilega margt sem við eigum sameiginlegt um markmið en ég held að leiðir þessara tveggja flokka að því séu talsvert ólíkar og þess vegna ekki (Forseti hringir.) hægt að koma hér upp og hækka röddina og segja: Komdu bara með í þessa vegferð. Af því að það er ekki sama vegferðin, ekki endilega.

Fæðuöryggi í heiminum er ógnað, bæði hér heima og erlendis. Miklar áhyggjur eru af keðjuverkandi áhrifum innrásarinnar. Staðan var nú þegar slæm vegna undangengins heimsfaraldurs og nú bætir í bakkafullan lækinn. Íslensk matvælaframleiðsla treystir á mikilvæg innflutt aðföng, svo sem hráefni til fóðurgerðar, áburð, og olíu. Í skýrslunni Fæðuöryggi á Íslandi frá árinu 2021 segir, með leyfi forseta: „Stríð eru sennilega sú tegund „hamfara” sem líklegast er að geti á skjótan hátt stöðvað innflutning á fóðri.“ Í sömu skýrslu er farið yfir hvaða afleiðingar fóðurskortur hefur í för með sér hér á landi. Ef allt fer á versta veg vofir yfir framleiðslustöðvun í eggja-, alifugla- og svínarækt ásamt því að draga þarf verulega úr framleiðslu í mjólkuriðnaði og nautgripa- og sauðfjárrækt. Staðan er því grafalvarleg. Uppistaðan í dýrafóðri er korn. Því vil ég spyrja hæstv. matvælaráðherra: Er til staðar viðbragðsáætlun til að bregðast við ástandinu sem nú vofir yfir og hvernig getum við tryggt aðgengi að lykilaðföngum til innlendrar matvælaframleiðslu næsta árið?

á að venjast. En það sem hefur gerst, ef við tölum um þetta beinlínis, þ.e. fæðuöryggið hér innan lands vegna stríðsins í Úkraínu, þá held ég að sé mikilvægt að við setjum nokkra þætti í samhengi. Í Úkraínu setja stjórnvöld útflutningstakmarkanir á margar tegundir matvæla núna, t.d. sólblómaolíu, maís, hveiti og bygg.

þau meta það sem svo að birgðirnar séu þannig að fæðuöryggi þeirra sé tryggt. Það er breyting frá einni viku til annarrar. Nú stendur yfir sáning á voryrkjum í Úkraínu og þar er staðan þannig að bændur þar eru að sá korni og sólblómum þrátt fyrir að það geisi stríð í landinu og aðstæður sem hafa ekki verið uppi þar síðan í seinni heimsstyrjöld sýna hversu óvenjuleg staðan er. En stjórnvöld þar telja þó að 30–50% samdráttur geti orðið á því landsvæði sem næst að setja niður í. Við erum í samskiptum við aðila bæði austan hafs og vestan og auðvitað við Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið þar sem upplýsingum er miðlað og því mun verða haldið áfram. En ég vil árétta það hér undir þessum lið að það er ekkert sem bendir til þess að fæðuöryggi

fyrirspurn mína varðandi viðbragðsáætlun, hvort það sé til einhver viðbragðsáætlun önnur en samráð við önnur lönd til að bregðast við þessu ástandi. Við erum einmitt svo lánsöm að hafa góðar aðstæður til kornræktar hér á landi og ljóst er að hægt er að gefa í í þeim efnum. Það er mikilvægt að við séum sjálfum okkur næg í sem flestu og markmiðið er auðvitað alltaf að stefna að sjálfbærni. Því vil ég spyrja hæstv. matvælaráðherra: Eru einhverjar aðgerðir á teikniborðinu sem snúa að því að auka og styðja við innlenda kornframleiðslu?

tilteknum innihaldsefnum til að taka út sólblómaolíu o.s.frv. Sjálf hef ég hvatt bændur til að hefja byggræktun, ég held að það sé gríðarlega mikilvægt og ég held að við getum gert miklu betur þar. Eins og kom fram fyrr í fyrirspurnatímanum, í svari hæstv. forsætisráðherra, þá er það hluti af verkefnum þjóðaröryggisráðs að huga sérstaklega að birgðahaldi, ekki bara í matvælum heldur líka í lyfjum og eldsneyti.

Mér finnst frekar óeðlilegt af hæstv. ráðherra að halda þessu fram vegna þess hversu ótrúlega mikla umræðu og vinnu málið hefur fengið allt frá 2015 þegar það var sett fyrst á dagskrá hér. Ég vildi bara koma upp til þess að bera sakir af þinginu sem hefur lagt gríðarlega mikla vinnu í þetta og er alltaf að lenda í því að stjórnarmeirihlutinn hendir málinu af dagskrá og kemur með þá aumu afsökun að það þurfi að undirbúa það betur. Þau eru ófá málin sem hafa fengið að fara í gegn án þess að vera með nokkrum hætti undirbúin. Við erum upptekin við það í nefndum þingsins, á hverjum degi liggur við, að laga illa búin mál aftur og aftur. En þetta mál er búið að vera til umræðu síðan 2015,

Að allt öðru: Það vakti furðu margra þegar Alþingi skrapp í jólafrí í miðri ómikrón-bylgju og á tímum harðra sóttvarnatakmarkana án þess að framlengja stuðningsúrræði fyrir fyrirtækin sem urðu harðast úti. Frumvarp um almenna viðspyrnustyrki kom ekki inn í þingið fyrr en 1. febrúar, það var ekki afgreitt fyrr en eftir kjördæmaviku og þannig var dagskránni og forgangsröðun verkefna háttað þrátt fyrir að meiri hlutanum væri fullljóst að það ætti eftir að taka margar vikur að koma úrræðinu til framkvæmda. Nú er 28. mars. mars. Rekstraraðilar veitingastaða bíða enn eftir styrkjum sem við samþykktum lög um þann 8. febrúar og ekki hefur einu sinni verið opnað fyrir umsóknir um almennu viðspyrnustyrkina. Það er ekki einu sinni hægt að sækja um þá enn. þá enn. Stjórnvöld verða að hafa hraðar hendur en svo þurfum við hér á þinginu og forseti Alþingis að gera allt sem í okkar valdi stendur til að koma í veg fyrir sams konar seinagang, sams konar tafir á nauðsynlegum aðgerðum vegna hækkandi verðlags og hækkandi vaxta sem skuldsett og tekjulág heimili verða fyrir.

leyfi forseta: „Ég tel líka mikilvægt að við mætum þessum afleiðingum með aðgerðum sem beinast að tilteknum hópum, ekki endilega flötum aðgerðum sem dreifast jafnt á alla, heldur einmitt svona markmiðssettum aðgerðum.“ Hér

Þetta getur hún raunverulega gert, ekki bara sagt. Hvar er þingmálið sem hér er alltaf verið að vitna til í pontu? Af hverju kemur ekkert inn í þingið? Þessir frasar hafa nákvæmlega enga merkingu ef þeim fylgja engar aðgerðir. Af hverju er ekki bara hægt að taka undir þingmál sem eru tilbúin og liggja fyrir þinginu?

afglæpavæðingu neysluskammta var til meðferðar. Við fengum inn urmul gesta, tókum vandlega yfirferð yfir umsagnir, löguðum það sem þurfti að laga. tókum tillit til þess sem nefndarfólk hafði um málið að segja, það voru skiptar skoðanir, þannig að málið var unnið frá A til Ö í nefndinni.

að hér á þingfundi fyrir helgi hafi hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra gengið milli þingmanna í þingsal og kvartað yfir því að þingmenn, stjórnarliðar (Forseti hringir.) og stjórnarandstöðuþingmenn, væru að taka þátt í mjög eðlilegri umræðu. Það er algerlega ótækt

Virðulegi forseti. Hv. þingmenn og þjóð sem er að horfa. Mér var sagt það í gær að það væru 7.000 manns sem horfðu reglulega á Alþingissjónvarpið, þannig að við erum vinsæl. í þingsal.] Ég er með vangaveltur út af frumvarpi Pírata sem Þórhildur Sunna er búin að vera að ræða um hérna í pontunni.

og vandvirkni að, ég ætla bara að segja það hreint út, mér þótti nú eiginlega nóg um þann tíma sem fór í þetta mál, bæði í nefndinni og hér í þingsal. Þannig að hafi ráðherrar ríkisstjórnarinnar áhuga á því að tefja málið eða stöðva það, og þá vísa ég í þeirra eigið mál því að nú er það ekki þingmannamálið sem er á dagskrá heldur

Svo horfði ég á eftir honum ganga út úr salnum þannig að það er kannski um seinan. Hann er búinn að tjá sig nóg með frammíköllum. Ég reikna með því að hv. þingmaður hafi þar verið að fetta fingur út í að bent sé á slugs ríkisstjórnarinnar í afglæpavæðingarfrumvarpinu og kannski sérstaklega þegar rifjað er upp hversu vel forysta velferðarnefndar á síðasta kjörtímabili hélt á málinu.

Því miður. Það er stundum rosalega erfitt að greina á milli þess þegar við leggjum fram breytingartillögur sem taka tillit sjónarmiða allra umsagnaraðila á mjög nærgætinn og víðtækan hátt,

Virðulegi forseti. Ég hef margoft komið í þennan stól og kallað eftir aðgerðum til að verja heimilin en ekkert bólar enn á þeim. Hér er ég þó komin því að á föstudaginn barst þingmönnum enn og aftur neyðarkall frá samstöðuhópi einyrkja og lítilla fyrirtækja í ferðaþjónustu. Þetta er hópur sem hefur fallið á milli skips og bryggju í aðgerðum ríkisstjórnarinnar og er nú að þrotum kominn. Þau áttu að geta sótt um viðspyrnustyrki um síðustu mánaðamót en enn bólar ekkert á þeim. Ég treysti því að Skatturinn og allir sem þetta snertir séu að gera sitt besta. Ég vil beina því til forseta að hlutast til um að þeim fyrirtækjum úr þessum hópi sem hafa gefist upp á síðustu vikum og mánuðum verði hjálpað til að koma undir sig fótum á ný. Fyrirtæki sem stóðu illa fyrir voru fljót að falla þegar Covid hófst en þau fyrirtæki sem hafa staðist álagið allan þennan tíma, í ár eða lengur, hljóta að vera vel rekin fyrirtæki þótt þau hafi ekki haft bolmagn til að þola algjört hrun í ferðaþjónustunni til langs tíma.

Það var átakasamt í síðustu viku hér á þingi, sér í lagi undir lok þinghaldsins, en mér fannst góður bragur á því að fólk fór að setjast niður og tala saman,

hlusta á faglegar athugasemdir og málefnalegar við þau mál sem verið er að vinna og taka mál sem hafa komið inn í nefndir, sem flutt eru af mjög breiðum hópi þingmanna, til málefnalegrar umræðu. Við getum alveg unnið betur saman. Gerum það.

það sem hefur verið haldið fram hér í þingsal í dag og í fjölmiðlum undanfarið af hálfu hæstv. ráðherra eitthvað sem ég tel ekki líðandi og það er að þinginu

þess hóps sem refsistefnan hefur mest áhrif á, að sitja í starfshóp um frumvarp um afglæpavæðingu á vörslu neysluskammta vímuefna. Ef hæstv. ráðherra hyggst vinna þetta frumvarp sjálfur í stað þess að hleypa frumvarpi Pírata í gegn þá vona ég innilega að hann geri það vel.

Frú forseti. Ég hef orðið vör við ákveðið þekkingarleysi á því hvað afglæpavæðing felur í raun í sér.

Hann er nýr hér á Alþingi og missti kannski af þeim miklu umræðum sem voru um málið á síðasta kjörtímabili. En þá afsökun hefur hæstv. innviðaráðherra ekki þá afsökun hefur hæstv. fjármálaráðherra ekki fyrir að rugla saman hugtökum um regluvæðingu, lögleiðingu og afglæpavæðingu, fyrir að koma hér með einhverjar fabúleringar um að kannski vanti einhver meðferðarúrræði áður en hægt verði að koma þessu máli í framkvæmd.

Virðulegi forseti. Hæstv. forsætisráðherra sagði hérna áðan, með leyfi forseta: „Ég tel líka mikilvægt að við mætum þessum afleiðingum með aðgerðum sem beinast að tilteknum hópum, ekki endilega flötum aðgerðum sem dreifast jafnt á alla heldur einmitt svona markmiðssettum aðgerðum.“ En hvar eru þessar aðgerðir? Það bólar ekkert á þeim. Það er ekkert í þingmálaskránni. Það er ekkert þingmál komið hérna inn. Ekki neitt.

segja eitt í fjölmiðlum en segja svo eitthvað allt annað hérna í þingsal. Framsóknarflokkurinn er einn flokkur í fréttatímum en einhver allt annar flokkur við ríkisstjórnarborðið og hér á Alþingi.

Það er búið að vera að segja þinginu nákvæmlega hver staðan er og það er staðfest í þessari skýrslu. Á undanförnum árum höfum við reynt að glíma við þau vandamál sem hefur verið bent á í fjármálaáætlun og fjárlagagerðinni en ekkert hefur verið gert.

Frú forseti. Ég vil ítreka það sem ég sagði hérna áðan varðandi það að sannarlega þarf að skoða mál ofan í kjölinn, þau geta tafist af ýmsum ástæðum og sú skoðun getur tekið langan tíma, sérstaklega þegar hún þarf að vera vönduð.

Ég vil hins vegar líka taka undir með hv. þm. Jóhanni Páli Jóhannssyni þegar hann nefnir aðgerðir sem boðað hefur verið til og ekkert bólar á. Þá veltir maður fyrir sér hvar sökin á því liggur og maður veltir fyrir sér hvort hæstv.

Frú forseti. Það er kannski ekki nema von að við spyrjum okkur stundum hvort hugur fylgi virkilega máli hjá ríkisstjórninni þegar kemur að skaðaminnkun gagnvart vímuefnaneytendum. Við erum hér að ræða slugsið varðandi afglæpavæðinguna en rifjum líka upp árið 2019 þegar við vorum með neyslurýmin til umfjöllunar í velferðarnefnd. Þá kom í ljós, í byrjun árs 2019, að heilbrigðisráðuneytið hafði ekkert samráð átt við dómsmálaráðuneytið. Málið brotlenti rækilega í velferðarnefnd vegna þess að dómsmálaráðuneytið hafði af veikum mætti reynt að eiga samráð við heilbrigðisráðuneytið áður en málið kom til þingsins en ekki náð að hafa áhrif á hvernig málið var vaxið eða kom hingað. Þetta náttúrlega gekk ekki. Þarna þurfti að ná samspili á milli velferðarkerfisins og réttarkerfisins þannig að velferðarnefnd náði saman um það, var einhuga um að vísa málinu aftur til föðurhúsanna og biðja ráðuneytið að vinna það almennilega.

Þetta er um fundarstjórn forseta, ég lofa. Nú er ég varamaður á þingi og ég er ný og ég veit ekki alveg hvernig venjan er en með fullri virðingu fyrir forseta Alþingis þá held ég það mætti alveg slaka aðeins á bjöllunni stundum þegar við erum bara nýfarin yfir tímamörkin. Þetta getur orðið svolítið vont í eyrun. En eins og ég sagði er ég bara varamaður og ég veit ekki alveg hvernig venjan er, hvort forseti á að slá í bjöllu strax

hefði staðið vaktina í þessu máli sem ég hafði ekki hugmynd um, frú forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni það. Ég taldi að Miðflokkurinn hefði verið nánast einn í að benda á ágallana á þessu fráleita máli Pírata sem ríkisstjórnin tók svo upp á sína arma.

þjóðarinnar í ljósi þeirra breyttu aðstæðna sem eru því miður til staðar í heiminum í dag. Áherslupunktar og spurningar í þessari umræðu eru fimm talsins og ætla ég að fara yfir þá. yfir þá. 1. Hvaða vinna á sér stað hjá Þjóðaröryggisráði og öðrum hagvörnum til þess að tryggja fæðuöryggi í landinu? 2. Er þörf á því að setja af stað sérstaka vinnu sem greinir og metur viðbrögð við hækkandi matar- og

innlenda matvælaframleiðslu með einhverjum hætti til þess að bregðast við ástandinu og mun ráðherra beita sér fyrir því? Ef við skilgreinum fæðuöryggi er eftirfarandi skilgreining til, með leyfi forseta: „Fæðuöryggi er til staðar þegar allt fólk hefur ávallt raunverulegan og efnahagslegan aðgang að nægum, öruggum og næringarríkum matvælum til að uppfylla næringarþarfir sínar með frjálsu fæðuvali til að lifa virku og heilsusamlegu lífi.“ Í skýrslu

til af þeim fæðutegundum sem þjóðin þarfnast en sem innlend matvælaframleiðsla getur ekki tryggt eða slík framleiðsla hér heima verði efld.“

Eitt af þessum mikilvægu aðföngum er áburður. Hann er gríðarlega mikilvægur t.d. til kornframleiðslu og til að hámarka framleiðsluna. Áburðarframleiðsla er orkufrek

Í niðurlagi skýrslunnar um fæðuöryggi segir, með leyfi forseta: „Allar greinar fæðuframleiðslu á Íslandi eiga það sammerkt að þær byggja á þekkingu sem er til staðar í landinu og framleiðsluaðferðum sem lúta reglum sem hér gilda. Til að þessar greinar haldi velli þurfa þær að búa við ásættanlega afkomu. Innflutningur á þeim vörum sem gefa versluninni mesta framlegð getur orðið til þess að framleiðsla í heilli búgrein leggst af.

Í eftirlitsskýrslu þjóðaröryggisráðs sem gefin var út um tímabilið 2019–2020 kemur fram að það liggi fyrir undirbúningur að gerð

innflutningi aðfanga, svo sem fóðurs, áburðar og umbúða og eins olíubirgða í tilfelli fiskveiða. Hátt hlutfall matvæla komi að utan og innlend matvælaframleiðsla sé háð þessum innflutningi á aðföngum,

Þá höfum við einnig ákveðið að uppfæra mat ráðsins á þjóðaröryggismálum með hliðsjón af þeirri stöðu sem er komin upp vegna innrásar Rússa í Úkraínu.

Starfshópurinn sem ég vísaði til áðan vinnur hins vegar að því að móta tillögur að viðbragðsáætlun eða skipulagi þar sem er skilgreint er hvað skuli teljast til neyðarbirgða og umfang og skyldu til nauðsynlegs birgðahalds og leiðir til að tryggja nauðsynlega birgðastöðu.

mótum okkur langtímastefnu í þessum málum og vitnaði hér til góðrar skýrslu sem Landbúnaðarháskólinn vann um fæðuöryggi. Ég er algjörlega sammála því að sú skýrsla er góð og hefur Landbúnaðarháskólanum verið falið að vinna drög að fæðuöryggisstefnu fyrir Ísland og drög að henni eigi að liggja fyrir í apríl næstkomandi. Þannig að við eigum von á stefnumótun sem byggir á þessari ágætu skýrslu. Hv. þingmaður fór nú yfir ýmis atriði úr henni þannig að ég ætla ekki að endurtaka það. En það er áhugavert að sjá hve mikil sóknarfæri við eigum í matvælaframleiðslu í þeim greinum þar sem við erum ekki sjálfum okkur nóg. Mér er náttúrlega tíðrætt hér um grænmetisræktun og við höfum verið að gefa í þar. Það held ég að sé gríðarlega mikilvægt, líka í ljósi breyttra neysluvenja, en 43% af því grænmeti sem við neytum er innlend framleiðsla og það er mjög mismunandi milli einstakra tegunda.

áhrif af skorti á einhverjum af þessum aðföngum eru mismikil eftir greinum. Til að mynda eru alifugla- og svínarækt háðar innfluttu fóðri. Slíkur skortur myndi ekki hafa áhrif á lambakjötsframleiðslu. Þetta þurfum við því að setja niður fyrir okkur: Hversu háðar eru greinarnar innfluttum aðföngum og hvað þarf að gera til þess að draga úr því hæði, svo að ég orði það nú með þessum hætti?

Frú forseti. Líkt og fram kemur í skýrslu þjóðaröryggisráðs frá því í fyrra og í skýrslu sem unnin var í kjölfar bankahrunsins og birt var í mars 2009 er staða okkar Íslendinga veikari en nágrannaþjóða þegar kemur að fæðuöryggi. Við erum háð reglulegum innflutningi matvæla og geta til fjölbreyttrar matvælaframleiðslu er takmörkuð. Efnahagshrunið haustið 2008 sýndi okkur ljóslega að gjaldeyrisskortur getur haft alvarleg áhrif. Til að auka fæðuöryggi þjóðarinnar væri því gott að ganga í Evrópusambandið og taka upp evru í stað örmyntarinnar íslensku krónunnar. Í bankahruninu voru t.d. aðeins til kornbirgðir í landinu til fárra vikna. Ef innflutningur hefði stöðvast og viðskipti lamast, svo sem ef greiðslumiðlun hefði ekki virkað, hefði það ógnað fæðuöryggi með beinum hætti. Greiðslumiðlunarkerfi sem notuð eru hér á landi er nú öll í eigu erlendra aðila og falla því ekki að öllu leyti undir íslenska lögsögu, ólíkt því sem var í hruninu. Af því kann íslensku efnahagskerfi að stafa ógn og það varðar þjóðaröryggi að tryggja innlenda greiðslumiðlun. Bæði matvælaframboð og framleiðsla er háð innflutningi aðfanga, svo sem fóðurs, áburðar og umbúða, og hvernig fiskveiðum yrði hagað ef olíubirgðir væru takmarkaðar. Innlend framleiðsla myndi fljótlega dragast saman ef aðgangur að alþjóðlegum mörkuðum skertist. Það blasir því við og hefur gert lengi að við verðum að gera ráðstafanir og áætlanir um neyðarbirgðir innan lands og í hverjum landshluta fyrir sig. Fæðuöryggi gæti verið ógnað með stríði, heimsfaraldri, náttúruhamförum eða vegna loftslagsvár af mannavöldum. Það er nauðsynlegt að leggja mat á mikilvæg svæði vegna fæðuframleiðslu og vatnsöryggis

Þetta er allt saman umræða sem við höfum áður tekið í þessum sal og brugðist við með ákveðnum hætti. En það eru fleiri breytur þarna úti eins og bara t.d. það að Kína ákvað að að banna notkun á matvælaleifum til svínafóðurs sem jók innflutningsþörf á maís til Kína upp í 30 milljónir tonna úr 5 milljónum tonna. 40% af öllum maís og hveiti af ökrum

sambönd okkar og styrkja viðskiptasambönd til að tryggja okkur fæðuframboð og aðfangaframboð á næstu mánuðum og misserum. Ég held að við megum raunverulega engan tíma missa í þeim efnum.

til að slá hvergi af í framleiðslu á þessum viðsjárverðu tímum.

Þegar kemur að fæðuöryggi er mikilvægt að horfa á það út frá hinu flókna kerfi sem það myndar. Þetta er ekki bara það að fæða erlendis frá komi ekki hingað, heldur er þetta miklu stærra mál sem hefur mörg mismunandi kerfi sem við þurfum að fylgjast með og að sama skapi eru mismunandi sviðsmyndir sem við þurfum að hugsa um. Sú sviðsmynd sem við lifum við núna t.d. vegna stríðsins í Úkraínu er sú að kostnaður vegna áburðar rýkur upp, kostnaður vegna bensíns og olíu rýkur upp og verð á korni og fæðu rýkur upp líka

Ég spyr því: Hvað mælir gegn því að lækka tímabundið þessa tolla, vörugjöld og skatta til að jafna út áhrifin? Ríkið tapar jú ekkert á því að gera slíkt. En það er ekki nóg að horfa bara á þá sviðsmynd sem er núna. Við þurfum líka að hugsa um hvað gerist ef ástandið verður alvarlegra, ef stríð brýst út í Evrópu, nú eða ef við eigum ekki gjaldeyri eins og gerðist árið 2008. En ég ætla að koma nánar að því og því hvernig við byggjum okkur upp fyrir það í minni seinni ræðu.

Virðulegi forseti. Það er mikilvægt að við ræðum um öryggi þjóðarinnar frá öllum sjónarhornum, líka út frá sjónarhorni fæðuöryggis. Við erum eyland í þeim skilningi að við erum sjálfstæð þjóð, umkringd hafi, en við skulum heldur ekki gleyma því að á alþjóðasviðinu er enginn eyland. Allar þjóðir eru öðrum háðar og við erum ekki sjálfum okkur næg. Þótt við framleiddum nægan mat til að standa undir neyslu þjóðarinnar þá yrði framleiðslan enn háð erlendum aðföngum, tækjum og olíu. Þess vegna eru hagsmunir okkar Íslendinga undir því komnir að í heiminum öllum séu viðskipti frjáls og það ríki friður. Íslenskur landbúnaður og sjávarútvegur gegna mikilvægu hlutverki. Við framleiðum matvöru í hæsta gæðaflokki. Við eigum að styðja áfram við framleiðslu á heilnæmri og hollri íslenskri landbúnaðarvöru og þar er stærsta sóknartækifærið líklega í íslensku grænmeti. En höft og hömlur, t.d. í formi tolla og undanþágna frá samkeppnislögum, gera akkúrat gera akkúrat ekki neitt til að tryggja fæðuöryggi okkar. Það sem það gerir helst er að hækka matvælaverð öllum neytendum til óhags. Við erum jafn háð innflutningi á áburði, korni og olíu þótt við leggjum háa tolla á erlendan kjúkling, kartöflur o.fl. Það er mjög mikilvægt að bæta fæðuöryggi þjóðarinnar og það þarf að gera. Við getum náð árangri með því að rafvæða t.d. innlenda framleiðslu og auðvelda bændum áburðarframleiðslu í eigin þágu. En ég vil vara við þeim röddum sem halda því fram að viðskiptahömlur bæti öryggi okkar. Þvert á móti draga þær úr möguleikum okkar til að tryggja nægilegt framboð af fæði ef skortur verður á heimsvísu. Eftir stendur að besta verkfærið okkar í fæðuöryggismálum er að leggja okkar af mörkum til að viðhalda friði í heiminum og tryggja áfram gott og dýpra samstarf við þau ríki sem stefna að sama marki.

Frú forseti. Þetta er gríðarlega mikilvæg umræða og ástæða til að þakka málshefjanda fyrir að vekja máls á þessu hér, máli sem við í Miðflokknum höfum reynt að vekja athygli á undanfarin ár og birtist skýrt í heildarstefnu okkar í landbúnaðarmálum, mikilvægi fæðuöryggis og lausnirnar á því hvernig megi tryggja það. það. Þó að umræða um þetta mikilvæga mál komi upp endrum og sinnum, þó einkum þegar um er að ræða einhvers konar neyðarástand á heimsvísu á mörkuðum eða eins og nú er vegna þessa hrikalega stríðs í Úkraínu, hefur skort á eftirfylgni, það hefur skort á aðgerðir. Því velti ég fyrir mér nú hvort þessi umræða muni leiða til þess að ríkisstjórnin ráðist í einhverjar raunverulegar aðgerðir til að treysta fæðuöryggi þjóðarinnar, að það hefur ekki verið. Það hefur, eins og ég hef oft lýst, verið sótt að íslenskum landbúnaði úr mörgum áttum samtímis. Það sem þarf, ef okkur er alvara með að tryggja fæðuöryggi á Íslandi, er aukinn stuðningur við íslenskan landbúnað og að rýmka fyrir, draga úr reglubyrðinni sem er mjög íþyngjandi fyrir landbúnað okkar í samkeppni við landbúnað annars staðar. Án raunverulegra aðgerða og raunverulegs stuðnings munum við ekki tryggja raunverulegt fæðuöryggi.

Ástandið nú er enn ein áminningin um það sem lá fyrir og hefur legið fyrir lengi. En nú kallar þetta svo sannarlega á viðbrögð og ef þau koma ekki núna, hvenær koma þau þá?

Frú forseti. Lítum á atburði líðandi stundar, jafn hörmulegir og þeir eru þeim sem þar eigast við, sem hvatann sem okkur hefur kannski vantað til að til að auka, ekki bara fæðuöryggi heldur öryggi okkar og öryggistilfinningu okkar því að eðlilega eru margir hér í vanlíðan og kvíðnir yfir því sem er að gerast í heiminum. En fæðuöryggi er auðvitað bara ein hliðin á teningnum. Við viljum tryggja blómlega byggð um allt land. Það hangir saman við þann meginbúskap sem ferðaþjónustan er orðin á Íslandi. Ekki viljum við hafa hér yfirgefin eyðibýli þar sem enginn búskapur á sér stað. Við vitum að hollmetið sem við höfum hér í þessari matvælakistu við endimörk hins byggilega heims, eins og landið hefur stundum verið kallað — við eigum auðvitað gríðarleg verðmæti í sjó, í lofti og á landi. Kannski var það meginástæðan fyrir því að munkarnir frá Írlandi tóku sér bólfestu hér á sjöttu, sjöundu öld. En hér hefur verið talað um hvata og efndir og „aksjón“ og allt slíkt. Þetta er kærkomið tækifæri til að gera akkúrat þetta, efla hér matvælaframleiðslu, bæði í því eðlilegasta samhengi sem búskapurinn er, við erum með eldið sem er að verða hér jafn verðmætt og sjálfur fiskkvótinn í sjónum sem enn er sífellt rifist um. Við eigum ýmsa möguleika aðra á því að tryggja matvælaöryggi og efla öryggiskennd með íslenskri þjóð á viðsjárverðum tímum. En til langrar framtíðar: Kýlum á það.

Samkvæmt skýrslu um fæðuöryggi á Íslandi, sem kom út 11. febrúar 2021, er talað um fjórar stoðir í fæðuöryggi okkar Íslendinga. Sú fyrsta er að auðlindir til framleiðslu séu til staðar, svo sem fiskstofnar og land til ræktunar. Það er bara mjög mikilvægt að við áttum okkur á að undir þessum lið erum við með fiskstofnana okkar sem eru sterkir og og kannski er það sem helst ógnar okkur þar að það er mikilvægt að við tryggjum nýtingu þeirra ræktarjarða sem fyrir eru. Annar liður er að þekking á framleiðslu og tæki til framleiðslu séu til staðar.

frú forseti, sem menn hafa mestar áhyggjur af sem er að aðgengi að aðföngum sé tryggt fyrir framleiðslu sem mætir þörfum þjóðarinnar, svo sem að olíu, áburði og fóðri. Þar þarf að bregðast verulega við þar sem ljóst er að mikið af þessum aðföngum er nú strax af skornum skammti, svo sem áburður og grunnefni til áburðar. Einnig hafa menn áhyggjur af kjarnfóðri og korni (Forseti hringir.) og þeim hráefnum sem nauðsynleg eru í íslenskum landbúnaði.

vandi. Fæðuöryggi er ævarandi verkefni og það er viðfang stjórnmálanna. Þurrkar og aðrar náttúruvár eiga sinn þátt og kunna að hleypa af stað hungursneyðum. Þá er það hlutverk okkar að deila gæðunum jafnt á meðal almennings. Þá er ótalinn sá þáttur hungursneyðar sem er af mannavöldum, ekki aðeins vegna loftslagsbreytinga heldur ekki síður vegna stríða og styrjalda, vegna ósjálfbærra búskaparhátta og stefnuleysis stjórnvalda víða um heim þegar við tölum um matvælaöryggi. Dæmin sýna tengsl fæðuöryggis og átaka, ekki síst innan lands. Nærtækasta dæmið eru þau átök sem við kennum við arabíska vorið þar sem hækkandi verð á korni til brauðgerðar var meðal annarra þátta hreyfiafl í þeim átökum.

Það er þekkt stærð í stríðsrekstri að ýta undir hungursneyð og mynda þannig þrýsting á önnur ríki heimsins að halda að sér höndum og blanda sér ekki í átökin. Eins og hæstv. forsætisráðherra kom inn á í ræðu sinni hér áðan eru Úkraína og Rússland leiðandi framleiðendur á korni í heiminum auk annarrar framleiðslu. Áhrifa átakanna mun ótvírætt gæta hér á landi. Við treystum á innflutning í matvælaframleiðslu okkar. Þess vegna er mikilvægt að stjórnvöld stígi inn í núverandi ástand og komi áfram til móts við hækkandi verð á áburði og öðrum aðföngum sem við þurfum til matvælaframleiðslu. Enn mikilvægara til framtíðar er að auka hlut innlendrar framleiðslu á þeim aðföngum sem þarf til matvælaframleiðslu. Það er hluti af því að vera sjálfbær um fæðu að minnka eins og við best getum áhrif utanaðkomandi þátta á matvælaframleiðslu og fæðuöryggi Íslendinga.

Það er stríð í Evrópu og við þær aðstæður er alveg eðlilegt að við veltum fyrir okkur fæðuöryggi því að við erum langt í frá sjálfbær þegar kemur að matvælaframleiðslu. Því verðum við að treysta á að geta flutt inn ýmiss konar aðföng, m.a. þær vörur sem helst eru fluttar inn frá Úkraínu og Rússlandi en einnig vörur sem Evrópuríkin þurfa í sína framleiðslu. Við erum líka háð því að verð á aðföngum rjúki ekki upp úr öllu valdi. Við erum háð því að hér ríki ekki slíkt ástand að almenningur hafi ekki efni á nauðsynjum því að það er einfaldlega svo að hvort tveggja hækkun á innlendri vöru sem og hækkun á vöruverði erlendis frá, hvort sem er til neyslu eða framleiðslu, getur ógnað fæðuöryggi landsmanna. Það er raunverulega sú staða uppi en ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hefur því miður lítinn áhuga á að koma heimilunum í landinu til aðstoðar vegna síhækkandi verðlags og verðbólguskots. Virðulegur forseti. Á verðbólgutímum er tímabært að lækka tolla svo að almenningur hafi ráð á að fæða sig og sínar fjölskyldur. Sú haftastefna sem rekin er hér er ekki leiðin að fæðuöryggi heldur á þvert á móti að gera allt sem hægt er til að tryggja almenningi öruggt aðgengi að fæðu. Þá þarf að lækka raforkukostnað til grænmetisræktunar og annarrar landbúnaðarframleiðslu. Það þarf að lagfæra löngu úr sér gengið landbúnaðarkerfi í þágu bænda og í þágu neytenda og einfaldlega gera allt til að auka fæðuöryggi landsmanna.

Frú forseti. Heimsfaraldur Covid-19 og nú stríðið í Úkraínu hefur sýnt fram á hve mikilvæg innlend matvælaframleiðsla er fyrir öryggi þjóða. Innlend matvælaframleiðsla er sérstaklega mikilvæg þegar þjóð er jafn einangruð og viðkvæm fyrir röskun á innflutningi á matvælum og Ísland. Þess vegna er fullt tilefni til að ráðast í stórsókn í framleiðslu garðyrkjuafurða og styrkja alla aðra matvælaframleiðslu. Aðgengi að ódýrri orku hefur átt stóran þátt í uppbyggingu garðyrkju á Íslandi. Raforkuverð hefur því bein áhrif á það hversu mikið garðyrkjubændur geta framleitt og á hvaða verði þeir selja afurðir sínar til neytenda. Raforka er nú markaðsvara og því þarf að greiða fyrir hana markaðsverð sem sveiflast eftir framboði og eftirspurn. Til að stuðla að aukinni framleiðslu garðyrkjuafurða hefur íslenska ríkið í gegnum tíðina niðurgreitt að ákveðnu marki kostnað garðyrkjubænda við flutning og dreifingu á raforku. Við í Flokki fólksins viljum auka stuðning til garðyrkjubænda með því að lækka enn frekar raforkuverðið til þeirra. Við viljum að á næstu fjórum árum verði niðurgreiddur allur kostnaður við flutning og dreifingu raforku til framleiðslu á garðyrkjuafurðum. Ég vil minna á að Flokkur fólksins hefur lagt fram frumvarp um niðurgreiðslu á raforku til garðyrkjubænda. Frumvarpið er til umfjöllunar í hv. atvinnuveganefnd og að gefnu tilefni vil ég hvetja nefndarmenn til að leggja áherslu á afgreiðslu málsins enda varðar það mikilvægi lands og þjóðar.

Stríðið í Úkraínu vakti okkur af værum blundi með það. Danskir bændur hafa hætt við 7% minnkun framleiðslu á korni til að tryggja nægt framboð af korni í landinu á næsta ári.

óttann í tali þeirra um markvissar aðgerðir til að tryggja eigið matvælaöryggi. Íslendingar verða að stórauka uppbyggingu sína á innviðum til að standast þær kröfur sem Evrópuþjóðir standa frammi fyrir

Orkuskipti fyrir landbúnað og skip eru lykilþættir í öryggi þjóðarinnar. Virðulegur forseti. Það kostar að vera sjálfstæð þjóð í stóru harðbýlu landi þar sem afkoma bænda er hluti af öryggiskröfum sem við gerum til matvæla- og fæðuöryggis sjálfstæðrar þjóðar.

grunni, bæði hvernig við tökumst á við það þegar verðlag er að hækka og þetta verður dýrt og líka þegar aðgangur að ýmsum vörum takmarkast. Árið 2008 var Ísland næstum gjaldþrota. Reyndar má deila um það hvort við vorum ekki bara gjaldþrota. Nokkrum dögum áður en fræg sjónvarpsræða var haldin voru gerð plön um það hvernig mætti fara í vöruskipti á fiski í skiptum fyrir lyf, olíu og matvæli. Já, þetta getur gerst á Íslandi. Það er vonandi að sú svarta sviðsmynd verði ekki raunin aftur en það er mikilvægt að við byggjum upp viðbragðsáætlanir og mótvægisaðgerðir til að tryggja að við sem samfélag getum tekist á við ástand sem skapast, hvort sem það er af völdum náttúrunnar eða af mannanna völdum. Mikilvægt er að sú umræða, þær viðbragðsáætlanir og mótvægisaðgerðir séu gerðar núna en ekki korter í kaos.

Hér á landi hefur umræðan um fæðuöryggi að stórum hluta snúist um fæðusjálfstæði, hvernig við getum orðið sjálfum okkur næg, óháð innflutningi erlendra matvæla. Inn í þá umræðu vil ég nefna tvö mikilvæg atriði. Annars vegar að slíkt sjálfstæði snýst um miklu meira en bara næga framleiðslu innan lands. Hún snýst um það að við getum knúið öll okkar framleiðslutæki með innlendum orkugjöfum, að við getum framleitt tækin sem þarf hér á landi og að önnur aðföng, eins og áburður, fóður, rúlluplast og byggingarefni, séu framleidd hér á landi sömuleiðis. Hitt atriðið er að núverandi stuðningskerfi landbúnaðarins, með tollum og höftum, gerir innlenda framleiðslu ekki sjálfstæðari að þessu leyti. Það er ekki raunhæft markmið að gera íslenska framleiðslu óháða innflutningi. Það er heldur ekki skynsamlegt þegar fórnarkostnaðurinn er til þess fallinn að draga úr viðskiptum okkar við önnur lönd. Milliríkjaviðskipti byggja á því að hver þjóð framleiði á sínu svæði það sem hagkvæmast er og flytji inn það sem hagkvæmast er að framleiða annars staðar. Sú nálgun skilar sér í aukinni hagsæld þjóða og lægra matarverði fyrir fjölskyldur þessa lands. Þótt stríð sé hafið í Evrópu hafa flutningar til Íslands ekki stöðvast. Þeir stöðvuðust heldur ekki í heimsfaraldrinum eða í seinni heimsstyrjöldinni. Reynslan sýnir okkur að það þarf mikið til að milliríkjaviðskipti geti ekki tryggt fæðuöryggi Íslendinga. Þess vegna eigum við að afnema viðskiptahindranir og stuðla að náinni samvinnu þjóða á alþjóðavísu samhliða því að við styðjum við innlenda framleiðslu.

Ég er ekki viss um að ríkisstjórnin geri sér grein fyrir umfangi vandans sem við er að eiga. Ég hvet fólk til að lesa grein Ernu Bjarnadóttur á Vísi í dag þar sem hún fer yfir raunveruleg áhrif þess sem er að gerast. Þetta kallar á raunverulegar aðgerðir. En hver hefur raunin verið? Það er verið að þrengja að íslenskum landbúnaði úr mörgum áttum samtímis; með því að leggja nýjar álögur á greinina, með því að láta hana keppa við erlendan landbúnað á skakkan hátt, með því að samþykkja óhagfellda tollasamninga og þar fram eftir götunum, í stað þess að viðurkenna það einfaldlega að íslensk matvælaframleiðsla sé gríðarlega mikilvæg fyrir okkar þjóð og það sé þess virði að fjárfesta í henni og liðka fyrir. Það veitir ekki af því að liðka fyrir eins og regluverkið er orðið gagnvart landbúnaði núorðið.

Alls staðar annars staðar var gert ráð fyrir auknum framlögum. Aðeins í landbúnaði var gert ráð fyrir samdrætti. Þetta birtist líka í því að verið er að moka ofan í skurði um allt land og eyðileggja landbúnaðarland í stað þess að auka framleiðslu.

Ég vil bara hvetja hv. þingmenn til að kynna sér tollskrána og fara yfir það á hvað við erum að leggja tolla. Þegar menn átta sig á því að 87% af þeim matvælum sem eru flutt hingað til lands eru án tolla

Það er mjög mikilvægt í því samhengi að við hugsum til þess og setjum okkur það markmið að við séum með, mitt mat, tveggja ára birgðir af korni, olíu og áburði,

en þá strax var það sett á dagskrá. Þá var verið að hugsa um þessa langtímastefnumótun en ég ítreka líka það sem ég sagði í fyrri ræðu að ég setti strax af stað hóp til að skilgreina neyðarbirgðir um leið og brast á með þessum skelfilegu tíðindum frá Úkraínu.

Eins vil ég minna á fæðuöryggisstefnuna sem er von á núna í apríl sem er þá til lengri tíma. En stóra málið í þessu er að hér finnst mér í senn fara saman öryggissjónarmið og líka sóknarfæri því við eigum auðvitað ótrúleg tækifæri í innlendri matvælaframleiðslu. Hér hafa þingmenn rætt um garðyrkju og ég minni á þann viðbótarstuðning sem við settum til garðyrkjubænda, fjórðungsaukningu á stuðningi til garðyrkjubænda, og mætti gera betur, enda er alveg gríðarleg þörf, tel ég vera, fyrir aukið framboð á innlendu grænmeti. Það eru sóknarfæri í kornframleiðslunni og í nýsköpuninni sem við erum að sjá um land allt, ekki síst með tilkomu nýs matvælasjóðs sem hefur beinlínis beinlínis verið afl sem hefur leyst úr læðingi alveg ótrúlega krafta hringinn í kringum landið af alls kyns nýsköpun og frumsköpun í matvælaframleiðslu. Ég held því að þarna séu ekki bara mikilvæg mál sem varða öryggi okkar og fæðuöryggi heldur líka sóknarfæri,

Virðulegi forseti. Það er alveg ljóst að ríkisvaldið þarf stundum að fara í málaferli, standa í dómsmálum til að verja heildarhagsmuni, verja hagsmuni ríkissjóðs, verja hagsmuni þjóðarinnar. En það virðist ekki alltaf vera skýrt hvenær eða hvort yfir höfuð eigi að fara með mál fyrir dómstóla, til að mynda þegar ráðherrar hafa gerst brotlegir við lög og ekki síst ef ráðherrar hafa gerst brotlegir við lög

Við vitum auðvitað að ríkisstjórnin er ekki fjölskipað stjórnvald en engu að síður leikur mér forvitni á að vita: Er eitthvert pólitískt mat sem liggur fyrir þegar svona tímamótaákvörðun er tekin sem felur í sér mjög ákveðin pólitísk skilaboð, líka þegar kemur að jafnréttismálum? Þegar ráðherra fór með mál fyrir dómstóla, var málið til að mynda rætt í ríkisstjórn? Og síðan líka: Hvaða mat átti sér stað þegar búið var að fara með málið fyrir héraðsdóm? Þar Þar undirstrikar héraðsdómur mjög skýrlega að ráðherra hafi gerst brotlegur við jafnréttislög en það tekur síðan einungis fjóra tíma að ákveða að fara með málið fyrir Landsrétt. Þess vegna langar mig að vita, af því að það eru svo miklir hagsmunir í húfi, bæði í þessu máli en líka þegar við skoðum heildarmyndina, og mín spurning er sú: Hvaða viðmið og reglur gilda þegar ráðherra í ríkisstjórn ákveður að fara með mál fyrir dómstóla og eftir atvikum þá áfrýja málum? Hvaða mat fer fram á almannahagsmunum,

ef það verður þannig að við sjáum fram á að ráðherra standi frammi fyrir svona mati, hvaða viðmið og reglur hann hefur til leiðsagnar þegar ákveðið er að fara með mál gagnvart einstaklingi fyrir dómstóla.

Ég hef aflað mér upplýsinga og samkvæmt upplýsingum frá embætti ríkislögmanns hefur íslenska ríkið einungis höfðað sjö mál á síðastliðnum áratug, þar af fjögur fyrir Félagsdómi, en þá eru einnig fáein dæmi um málshöfðun íslenska ríkisins í þjóðlendumálum og málum sem stofnanir hafa höfðað. Málssóknir ríkisins eru því fátíðar. Þá vil ég líka nefna, eins og hv. þingmaður kom raunar að í sínu máli, að ríkisstjórn Íslands er ekki fjölskipað stjórnvald. Ráðherrar fara með og bera ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum, hver á sínu málefnasviði samkvæmt forsetaúrskurði. Því ræðst það af skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta og ráðherra hvaða ráðherra og ráðuneyti fara með málsforræði í einstökum málum og taka þá ákvörðun um málshöfðun eða áfrýjun.

Þá starfar ríkislögmaður í umboði þess ráðherra sem ber ábyrgð á því stjórnarmálefni sem undir er hverju sinni og sækir fyrirmæli um rekstur máls til þess ráðherra sem hverju sinni er í fyrirsvari fyrir ríkið. Það er bæði skylda og réttur ráðherra að hafa fyrirsvar fyrir þeim málum sem varða ábyrgðarsvið hans. hans. Hv. þingmaður spyr hér um reglur eða viðmið. Því er til að svara að löggjafinn hefur ekki sett sérstakar reglur um málshöfðun ríkisins og ákvarðanatöku ráðherra í þeim efnum. Um það fer samkvæmt þeim almennu reglum sem gilda um störf ráðherra sem æðsta handhafa framkvæmdarvalds á sínu sviði. Því er ákvörðun ráðherra um að höfða mál eða áfrýja máli eða áfrýja máli eðli máls samkvæmt nokkuð matskennd ákvörðun og hefur hann nokkurt svigrúm til mats þar um. Að sjálfsögðu er hann þó bundinn af skráðum og óskráðum grunnreglum opinbers réttar, þar á meðal meginreglum stjórnsýsluréttar, og vil ég þá vitna til réttmætisreglunnar sem felur í sér að allar ákvarðanir og athafnir stjórnvalda þurfa að vera málefnalegar. Síðan ræðst það af lagagrundvelli hverju sinni og eðli þeirrar ákvörðunar sem um ræðir og málsatvikum hvaða sjónarmið teljast málefnaleg. Ég get nefnt í því samhengi að málefnaleg sjónarmið geta t.d. verið þau ef úrslit málsins hafa verulegt almennt gildi, fordæmisgildi,

Þegar ráðherra ráðstafar opinberum hagsmunum með þessum hætti er líka gerð sú krafa að ráðherra afli sér hlutlægrar ráðgjafar sem reist er á fullnægjandi og réttum upplýsingum og gildir þá einu hvort um er að ræða ráðgjöf ráðuneytis eða álitsumleitan ríkislögmanns.

grundvallar ákvörðun um málshöfðun. Sama má segja um jafnréttissjónarmið, enda eitt af markmiðum jafnréttislöggjafarinnar að stjórnvöld gæti jafnréttissjónarmiða í ákvarðanatöku á öllum sviðum samfélagsins. En hvert mál þarf að skoða, vega og meta þá hagsmuni og málsatvik sem undir eru hverju sinni og leggja á það mat í hverju tilviki að hvaða marki einstök sjónarmið eiga við. Árið 2019 gaf forsætisráðuneytið út leiðbeiningar fyrir ráðuneyti og stofnanir um verklag í samskiptum við embætti ríkislögmanns og eru þær fyrst og fremst lýsandi fyrir framkvæmd sem hefur þróast um langt árabil í þeim málum sem ríkið tekur til varna, en þau mál eru í miklum meiri hluta eins og áður segir. Þar er að einhverju leyti að finna þau sjónarmið sem ég hef þegar rakið og eins er þar gert ráð fyrir því að ráðherra og ráðuneyti hafi samráð við ríkislögmann þegar tekin er ákvörðun um hvort leita eigi endurskoðunar á dómi með málskoti til æðra dómsvalds. Í mars 2021 var ráðist í stefnumótunarvinnu með embætti ríkislögmanns. Ein af meginniðurstöðum þeirrar vinnu var sú að ríkislögmaður skyldi móta viðmið og meginreglur um fyrirsvar embættisins í málum sem rekin eru fyrir dómstólum fyrir hönd ríkisins.

Virðulegi forseti. Mig langaði þessu tengt, tengt dómsmálum íslenska ríkisins, að tala um mál sem var flutt í Hæstarétti Íslands í liðinni viku, mál sem ekki hefur flogið hátt þrátt fyrir að vera stórpólitískt í eðli sínu sem er dómsmál íslenska ríkisins eða Tryggingastofnunar gegn Öryrkjabandalaginu. Ríkið hefur í tvígang tapað þessu máli en reyndi nú í þriðja sinn. Málið snýst um greiðslur til tekjulægsta hóps örorkulífeyrisþega, verst setta hópsins sem þiggur sérstaka framfærsluuppbót, fólk sem hefur tekjur undir framfærsluviðmiði laganna, málið snýst um rétt ríkisins til að skerða þessa sérstöku uppbót. Það var þáverandi félags- og barnamálaráðherra sem kynnti þessa ákvörðun í ríkisstjórninni, ætlaði að láta á það reyna. Ég lagði nýlega fram fyrirspurn til nýs félagsmálaráðherra því ég vildi láta á það reyna hvort hann væri

Frú forseti. Það er oft sem við heyrum ráðherra segja að þeir tjái sig ekki um málefni einstaklinga þegar við erum að spyrja út í t.d. flóttafólk sem á að brottvísa eða annað sem bjátar á í kerfinu okkar. Það er skiljanleg afstaða vegna þess að það er mikill þungi í orðum ráðherra. Það er mikill þungi í aðgerðum Stjórnarráðsins þegar valdahlutföllin eru eins ójöfn og á milli Stjórnarráðs Íslands og einstaklinga. vegna hlýtur ráðherra að þurfa að yfirvega það mjög vandlega hvort hann beiti í ofanálag réttarkerfinu gegn einstaklingum. Það er einmitt áhugavert að skoða lög um ríkislögmann vegna þess að ríkislögmaður heyrir ekki undir ráðherra heldur undir Stjórnarráðið og þá mætti í rauninni segja að ríkislögmaður væri vegna þessarar sérstöku stöðu samkvæmt lögum

að tefja ekki málið með því að fara í einhvern málarekstur heldur einfaldlega vera meiri menn og konur og taka því.

Ekki kæra, var haft eftir Sigrúnu Helgadóttur náttúrufræðingi þegar hún hafði kært skipun þjóðgarðsvarðar í Skaftafellsþjóðgarði gamla samkvæmt gömlum jafnréttislögum. Þegar Hafdís Ólafsdóttur kærir stöðuveitingu ráðuneytisstjóra í mennta- og menningarmálaráðuneytinu er hún að nýta rétt sinn samkvæmt lögum og niðurstaðan er samkvæmt því öllu alvarlegra að ráðherrann beiti öllum þunga ríkisins. Ríkið sjálft fer í einstaklinginn. Þetta valdaójafnvægi á ekki að líðast. Það á að taka yfirvegaða pólitíska ákvörðun um það hvernig sé farið í þessi mál. En fyrst á auðvitað að virða niðurstöðu kærunefndarinnar.

Frú forseti. Hæstv. forsætisráðherra taldi hér upp mál sem höfðu verið höfðuð af hálfu ráðherra. Það eru ekki einu málin sem rekin eru af því að stundum er verið að taka til varna

og umboðsmaður Alþingis taldi ástæðu til þess að senda álit eða einhvers konar tiltal til ríkislögmanns um það ójafnræði sem er milli aðila þegar ríkið beitir öllum sínum þunga í málarekstri gagnvart borgara. Það verður að hafa það í huga, virðulegi forseti, þegar verið er að reka mál af þessu tagi fyrir dómstólum.

kom að einhverju leyti á óvart og að öðru leyti ekki en voru ákveðin vonbrigði, alla vega ef ég tala fyrir sjálfa mig. Ef ég skil þetta rétt þá er í rauninni ekki neitt

Forseti. Mér finnst mikilvægt að minnast aðeins á ráðherraábyrgð í þessu samhengi af því að það skiptir máli hvernig brotið er hvað varðar

Þar var ekki um sérstaka ákvörðun ráðherra að ræða um að toga einn fram fyrir eða annan eða eitthvað því um líkt. En stjórnsýslan brást þar og ekkert óeðlilegt að ráðherra beri ábyrgð á því en ekki á sambærilegan hátt t.d. og þegar þegar hæstv. fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson braut jafnréttislög. Þar var það sérstaklega ákvörðun ráðherra að taka einn umfram annan. Þar kom ráðherra sérstaklega að ákvörðuninni um það hvor umsækjandinn væri hæfastur.

Herra forseti. Ég þakka fyrir þessa umræðu. Ég vil segja það alveg skýrt hér að þegar ráðherrar hefja störf fá þeir kynningu á þessum skráðu og óskráðu reglum sem ég fór yfir í mínu svari, þeir eiga að fylgja við ákvarðanir sínar. Þeir bera ábyrgð á því, af því að hér var vitnað sérstaklega til mála sem lúta að ráðningarmálum, að störf hæfisnefnda séu í takt við þær reglur sem gilda og síðan er það endanleg ábyrgð ráðherra að taka málefnalega ákvörðun. Oft skila hæfisnefndir nokkrum umsækjendum í viðtal til ráðherra og þá þarf að liggja fyrir að það séu sambærilegar spurningar og sambærilegt ferli en endanleg ábyrgð og ákvörðun er á hendi ráðherra í þessum málum. Þetta er alltaf farið yfir í upphafi hvers kjörtímabils og fyrir hvern þann ráðherra sem kemur nýr inn í ríkisstjórn.

vegna fyrirsvars ríkisins og eins var það ein af niðurstöðum stefnumótunarvinnu hjá embætti ríkislögmanns að hann skyldi móta viðmið og meginreglur um fyrirsvar embættisins í málum sem eru rekin fyrir dómstólum fyrir hönd ríkisins, sem ég held að sé mikilvægt atriði því að lögin eru frá 1985, ef ég man rétt. Þau eru komin til ára sinna, þau eru mjög almenn og taka kannski ekki fullt mið af þeim breytingum sem orðið hafa í samfélaginu, þannig að þetta stendur fyrir dyrum.

á vanköntum bifreiðarskoðana og þjónustuskyldu á norðausturhorni landsins vegna áforma Frumherja um að hætta bifreiðaskoðun á Þórshöfn á Langanesi, Raufarhöfn og Kópaskeri. Það mál var þó annars eðlis en óneitanlega eru á því máli og þessu margir sameiginlegir snertifletir. Í grunninn snýst þessi fyrirspurn nú og þá um hagsmuni bifreiðaeiganda á landsbyggðinni sem þurfa að sækja skoðun á þjónustu um langan veg. Þetta á ekki síst við um bændur

Tilefni þessarar fyrirspurnar nú eru reglugerðarbreytingar varðandi skoðun ökutækja nr. 414/2021. Kröfur um aukið öryggi bifreiða eru sjálfsagðar, ekki síst í því ljósi að fjölgun bifreiða á Íslandi hefur verið gríðarleg vegna fjölgunar ferðamanna síðasta áratuginn eða svo. Ljóst er að kröfu þessar koma betur við bifreiðaeigendur í borg en í sveit og vegur þar þyngst sú hætta að eiga yfir höfði sér akstursbann í stað endurskoðunar fjarri heimili sínu með þeim kostnaði sem af því hlýst. Það verður sett akstursbann á bíla ef t.d. olía eða eldsneyti lekur, en áður var það endurskoðun, eins og ég sagði. Akstursbann er auðvitað mjög harkaleg aðgerð. Skoðunarmanni ber að banna akstur bíls, sjái hann olíudropa falla niður af gírkassa eða vél. Þeir sem til þekkja segja að mikið sé til af gömlum bílum þar sem ekki sé auðvelt að stöðva slíkan leka og það er líka af þeirra hálfu talað um að olíuleki hafi ekki tiltakanlega mikil áhrif á umferðaröryggi.

þjónustu sem þessa er eðlilegt og sanngjarnt að veita með sem minnstri fyrirhöfn fyrir bifreiðaeigendur, enda óásættanlegt að bifreiðaeigendum sé gert að ferðast um langan veg með tilheyrandi tekju- og vinnutapi til að sinna lögskyldu eftirliti. Það má tryggja með ríkari kröfu um þjónustuskyldu skoðunaraðila, samningum sem tryggja að skoðunarmenn eða færanlegar skoðunarstöðvar sinni landsbyggðunum öllum með tilliti til settra viðmiða, hámarkskílómetrafjölda eða ferðatíma skoðunarstöðva við byggðarkjarna. Það er þjónusta sem væri sómi að í þágu byggðajafnréttis í landinu. Við getum ekki gert þá kröfu að það sama gildi um þau sem búa í dreifðustu byggðum okkar lands og þau sem búa í þéttbýli. Aðstæður hér eru í því tilliti gerólíkar því sem víðast gerist innan ESB, þaðan sem innleiðing þess er ættuð. Ég hef áhyggjur af því að þessi tilskipun komið harðast niður á þeim sem efnaminni eru sem eiga gamla og viðhaldsfreka bíla og þurfa að auki um langan veg að fara. Það fellur í hlut ríkisins, sem hér leggur fram kröfur sem þyngja fremur sporin fyrir ákveðna landshluta, að leiðrétta þetta, ekki síst í ljósi máttleysis þjónustuveitanda til að takast á við þessa áskorun af eigin rammleik.

Bilanir og aðrir annmarkar sem finnast í tæka tíð gefa færi á að koma í veg fyrir slys. Reglubundnar skoðanir á ökutækjum eru því mikilvægar fyrir umferðaröryggi. Varðandi það síðan hvort nægilega sé gætt að hagsmunum bifreiðaeigenda á landsbyggðinni að því er varðar akstursbann í stað endurskoðunar þá eru annmarkar sem í ljós koma við skoðun ökutækja flokkaðir í skoðunarhandbók Samgöngustofu í samræmi við það sem samevrópskar reglur kveða á um. Annmarkar eru þar flokkaðir í minni háttar annmarka, meiri háttar annmarka og alvarlega eða hættulega annmarka. Aðeins þeir annmarkar sem taldir eru alvarlegir eða hættulegir leiða síðan til samgöngubanns. Samgöngustofa vinnur nú að breytingum á þessari skoðunarhandbók í því skyni að tryggja enn betur samræmi við evrópskar reglur um skoðun ökutækja. Stofnunin mun við þá vinnu leitast við að tryggja að ekki sé gengið lengra en alþjóðlegar skuldbindingar ríkisins gera kröfu um en þó er ljóst að skoðunarhandbókin mun að einhverju leyti fela í sér strangari kröfur en gerðar hafa verið til þessa. Samgöngustofa er til að mynda meðvituð um það að vilji minn stendur til þess að ekki sé gengið lengra en nauðsynlegt er að teknu tilliti til umferðaröryggis.

Reglugerðin kveður einnig á um að eigandi ökutækis sem býr fjær næstu skoðunarstofu en 80 km geti óskað eftir tveggja mánaða viðbótarfresti, hafi hann ekki átt þess kost að færa ökutæki til skoðunar innan tiltekins frests. Þá er til næstu áramóta heimilt að veita 30 daga frest til viðbótar vegna endurskoðunar að því tilskildu að áður veittur frestur sé ekki útrunninn.

Til viðbótar við þetta hef ég heimilað að ökutæki séu færð til skoðunar allt að sex mánuðum fyrir lögbundinn skoðunarmánuð. Þá er vanrækslugjald ekki lagt á fyrr en að liðnum tveimur mánuðum frá þeim mánuði er færa átti ökutæki til skoðunar. Með framangreindu er að verulegu leyti komið til móts við eigendur ökutækja sem búa við aðstæður þar sem örðugt getur reynst að færa þau til reglubundinnar skoðunar. Varðandi það hvort þjónustuskylda skoðunaraðila sé nægilega rík, þá vil ég segja að reglubundin skoðun ökutækja er þjónusta sem veitt er á markaðslegum forsendum. Eftirlit með starfsemi skoðunarstofa er fyrst og fremst bundið við gæði skoðana og þær séu framkvæmdar í samræmi við skoðunarhandbók og reglur um skoðun ökutækja. Með þeim viðbótarfrestum sem ég minntist á áðan er síðan leitast eftir því eða á að reyna að tryggja að þeir sem búa fjarri skoðunarstofum með virka starfsemi verði fyrir sem minnstu óhagræði án þess þó að umferðaröryggi sé ógnað. Á Íslandi eru starfandi fjögur fyrirtæki sem bjóða upp á skoðanir ökutækja, skoðunarstofur sinna skoðunum og hafa aðstöðu víða á landsbyggðinni. Auk þess hafa þær aðgang að aðstöðu til skoðunar ökutækja á bifreiðaverkstæðum á nokkrum stöðum. Tvö fyrirtækjanna notast auk þess við færanlegar skoðunarstöðvar sem eru búnar til að fara á þá staði þar sem ekki eru fastar skoðunarstofur. Þá geta verkstæði hlotið úttekt sem endurskoðunarverkstæði að ákveðnum skilyrðum uppfylltum en slík verkstæði geta veitt fullnaðarskoðun á ökutæki sem hafa fengið frest við reglubundna skoðun. Ef skylda ætti skoðunarstofur til að bjóða upp á þjónustu á tilteknum svæðum er hætt við því að því myndi fylgja verulega aukinn kostnaður sem myndi skila sér út í verðlag og þannig leiða til dýrari þjónustu fyrir notendur. Slíkar nýjar skyldur þyrfti því að vera vel afmarkaðar og skýrar í framkvæmd til að draga úr kostnaðaráhrifum þeirra. Svo ætla ég í lokin aðeins að fá tækifæri til að fara yfir hvar skoðunarstofur eru á Íslandi til að menn átti sig á þéttleikanum í því.

Einstaklingar frá Þórshöfn þurfa því að keyra 70–150 km, oftar hið síðarnefnda, til að sækja þessa skoðun. Það er einkaaðili sem sér um lögskylda skoðun sem tekur ákvörðun um að sinna ekki ákveðnu svæði og ef fólk kemst ekki 70–150 km rukkar ríkið það um háar sektir og hagnast á aðstöðuleysi þessa fólks. Allt af því að þetta á að vera gert á markaðslegum forsendum. Hér er oft um að ræða bíla sem aldrei myndu annars nýta þjóðvegina af því að fólk á kannski ekki erindi svona langt

Þetta snýst um að það það þarf að skoða ökutæki til að tryggja að þau séu örugg en eins og með aðra grunnþjónustu í dreifðari byggðum þá er hún ekki aðgengileg alls staðar. Markaðslegar forsendur, segir ráðherrann núna, alveg eins og fyrir tveimur árum þegar hann var spurður út í þetta. Sú fyrirspurn var nefnilega eiginlega alveg eins og svarið var nánast alveg það sama. Þá voru líka fjögur fyrirtæki sem sinntu þjónustunni með tvær færanlegar skoðunarstofur, en þá sagðist ráðherrann ætla að skoða hvort hægt væri að gera eitthvað til að tryggja lágmarksþjónustu. Það var hans lokasvar,

Virðulegi forseti. Ég vil þakka fyrir það að við skulum hér vera að ræða skoðun ökutækja og hagsmuni bifreiðaeigenda sem fjærst búa skoðunarstofum. Ég vil líka fagna því að það skuli standa yfir endurskoðun á skoðunarhandbók hjá Samgöngustofu og leggja áherslu á að í þeirri endurskoðun verði farið yfir allar mögulegar leiðir til að mæta þeim bifreiðaeigendum og eigendum ökutækja sem erfiðast eiga með að nálgast skoðun.

ólíkar leiðir til að koma á enn frekari sveigjanleika. forseti. Við megum ekki gleyma af hverju við skoðum bifreiðar. Það er til þess að tryggja öryggi en það er líka til að tryggja það að hlutir eins og lekar orsaki ekki skaða í umhverfinu. En þetta er þjónusta sem við þurfum að geta boðið upp á alls staðar á landinu. Hvernig gerum við það? Ekki með því að bara skoða það. Við þurfum virkilega að hugsa út fyrir boxið og finna leiðir til þess að geta tryggt bæði byggðasjónarmiðin og öryggis- og umhverfissjónarmiðin að það síðasta sem við megum gera er að gefa afslátt af öryggi eða umhverfi.

þá gerum við það ekki upp á grín. Við setjum þær á fólk til að tryggja öryggi í umferðinni, til að tryggja umhverfissjónarmið og annað, en það verður að gera það á raunsæjan hátt og það verður að gera það með tilliti til til hagsmuna allra, sérstaklega fólks sem er kannski ekki í bestri stöðu til að eltast við einkarekna þjónustu, og með það fyrir augum að það sé

síðan í öðrum málum eru einhver önnur viðfangsefni. Það er sífellt þetta ákall um að bæta og auka þjónustu. Ég vil einfaldlega hvetja ráðherra, af því að það er mikill einhugur að mínu mati hér í þinginu til að gera enn betur, til að reyna að nýta þann samstarfsvilja

og netið er sæmilega þétt. Við erum samt með svona dæmi mjög víða, ekki bara á norðausturhorninu heldur líka á Vestfjörðum og annars staðar. Ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að taka utan um. um. Ég tek alveg undir það að auðvitað þarf að huga að þessu öllu, örygginu og umhverfinu og öllu því. En þetta er í fyrsta lagi íþyngjandi, þetta akstursbann. Viðkomandi þarf að koma bílnum á verkstæði og ef hann er t.d. innlyksa á Húsavík þá þarf hann að koma sér heim aftur ef ekki er hægt að ná í varahluti o.s.frv. Þannig að þetta er flókið viðfangsefni og þetta er byggðajafnréttismál.

er efnaminna og hefur hreinlega ekki tök á því að sleppa vinnu til að fara með bílana sína um langan veg í skoðun. Þannig að ég held að við eigum sannarlega að horfa til þess að leggja ríkari skyldur á aðila eða semja um það við þá aðila sem þegar eru með þessa bíla að þeir sinni þessu sómasamlega.

Einn hv. þingmaður hefur greinilega misskilið mál mitt og talaði um að reglur yrðu hertar enn frekar frá því sem nú er, var þá að vísa í þá umfjöllun sem varð hér um skoðunarhandbókina. Það er einmitt sem varð til þess að ég óskaði eftir því sérstaklega að Samgöngustofa færi yfir það, hún er að endurskoða þá handbók, en reglurnar munu herðast vegna þess að

er sammála ykkur og ég er til í að taka utan um þetta og reyna að gera þetta og auðvitað er það þannig að við sem búum í dreifbýli á þessu landi, og ég segi við vegna þess að ég er einn þeirra, þekkjum alveg þann ójöfnuð sem felst í að búa úti á landi miðað við þéttbýli. Ég er hins vegar ekki viss um að það séu mjög margir aðrir sem búa í dreifbýli á Íslandi í þessum sal

hvar þessar skoðunarstöðvar eru. Þær eru í Grindavík, Reykjanesbæ, Akranesi, Borgarnesi, Grundarfirði, Stykkishólmi, Hvammstanga, Búðardal, Ísafirði, Patreksfirði, Blönduósi, Sauðárkróki, Siglufirði, Akureyri, Ólafsfirði, Húsavík, Vopnafirði, Fellabæ, Reyðarfirði, Neskaupstað, Höfn, Selfossi, Hvolsvelli og Vestmannaeyjum. Auðvitað þarf maður einhvern tímann að fara í kaupstað og maður þarf ekki að fara sérstaklega til að fara með bílinn í skoðun ef maður er búinn að reyna að búa til eins mikið svigrúm og hægt er,

þar á meðal mig og fleiri. Bæjarstjóri Hveragerðisbæjar hefur viðrað áhyggjur sínar af tíðum og löngum lokunum vegarins og bent á afleiðingar þeirra fyrir sveitarfélagið, íbúa þess og fyrirtæki. Í febrúarmánuði var t.d. lokað lengur en allan veturinn þar á undan. Þess vegna er mikilvægt að fá þessa umræðu hingað inn í þingsal og við höfum aðeins rætt þetta áður, ég og hæstv. ráðherra, en ég vil aðeins fá betri svör þannig að við getum fengið að vita meira um framhaldið. Við þurfum að vera vel undirbúin til að geta tryggt öryggi og gott aðgengi á veginum, þessum mikilvæga vegi, næst þegar veturinn verður eins erfiður og nú. Þá þurfa að liggja fyrir skýrar áætlanir og raunhæfar aðgerðir sem taka bæði mið af veðri og mikilvægi vegarins. Oftar en ekki hefur vantað fjárveitingar til að bregðast við miklum snjóþunga og samgönguerfiðleikum á veginum. Það kemur t.d. fram ef við rifjum upp gamlar fréttir af lokunum Hellisheiðar. Vissulega og blessunarlega hefur margt breyst í gegnum tíðina, tækjakosturinn er orðinn öflugri og vegurinn er gerður stærri og aðgengilegri og betri með vegriðum. En dugar það til? Þarf kannski að gera meira en áður í ljósi umferðarþungans á veginum sem mun bara aukast með tímanum? Frá því að þessar framkvæmdir voru gerðar á sínum tíma fyrir einhverjum árum síðan hefur orðið gjörbreyting í fólksflutningum á veginum og ekki síst ef við horfum á fjölgun fólks austan heiðar og eflingu fyrirtækja. Áhrif þessara lokana eru víðtækari en áður með auknum fólksfjölda og aukinni starfsemi ferðaþjónustu. Erum við í stakk búin til að bregðast við auknum ferðamannastraumi og auknum umsvifum á svæðinu? Er ríkisvaldið að halda í við þessa ánægjulega fjölgun íbúa og eflingu fyrirtækja fyrir austan fjall? Þess vegna má velta fyrir sér hvort nóg sé að gert til að bregðast við og tryggja aðgengi, gott og betra, á veginum, ekki síst þegar þetta verður viðvarandi vandamál í ljósi vaxandi veðuröfga. Veturinn núna hefur verið einstaklega þungur en veðurfræðingar spá jafnvel enn meiri snjóavetrum en verkferlunum sjálfum er samt ekki breytt. Það er ekki meiri þjónusta í boði, bara lengri lokanir. Ég spyr því að lokum hvort hæstv. ráðherra telji þörf á breyttum verkferlum til að bregðast við ástandinu og breyttum samgönguvenjum með viðeigandi hætti, t.d. hvort aukið fjármagn þurfi til að sinna betur verkefnum, hvort þörf sé á sértækum aðgerðum, svo sem uppbyggingu mannvirkja með göngum eða vegskálum á svæðinu eða breikkun vegarkafla eins og kallað hefur verið eftir. Mín spurning er sú hvort hæstv. ráðherra

Það er þannig að þegar maður fer að klóra sér í kollinum og spyrja elstu menn þá er ekkert mjög langt síðan, en þó einhverjir áratugir,

þetta var erfiður vetur, það var, held ég, lokað í sex vikur. Þegar það var opnað var snjórinn sjö metra hátt stál. Það geta vissulega komið miklir og þungir snjóavetur. Þetta þekkja menn auðvitað annars staðar á landinu, við hérna sunnan lands erum ekki eins vön því.

sem er m.a. byggt á upplýsingum frá Vegagerðinni, að það sem af er þessu ári hafi tekist eins vel og hægt er að ætlast til að halda Hellisheiðinni opinni.

Þetta ár hefur verið óvenju snjóþungt eða kannski fyrst og fremst óvenju illviðrasamt það sem af er og þær aðstæður hafa því skapast nokkuð oft að ekki hefur verið möguleiki á að hafa veginn yfir Hellisheiði opinn og það hefur þurft að loka honum tímabundið alls 19 sinnum frá upphafi árs og stundum lengur heldur en við þekktum hérna fyrir nokkrum árum þegar lægðirnar gengur hraðar yfir og svo kom logn og hægt var að moka. Nú hafa veður staðið yfir í meira en sólarhring, jafnvel á annan sólarhring. Ákvörðun um lokun á vegi er tekin að vel athuguðu máli í samráði við sérfræðinga Vegagerðarinnar, veðurfræðinga sem og viðbragðsaðila og þegar aðstæður kalla á er lokun vegarins nauðsynleg til að tryggja öryggi vegfarenda. Það er reynt hins vegar að halda slíkum lokunum í lágmarki og við munum held ég öll eftir því þegar fjallað var um að menn hefðu lokað of seint og um 70 bílar sátu fastir í röð.

Þar kemur jafnframt fram að jarðfræðilegar aðstæður séu ekki hagstæðar með tilliti til jarðskjálftavirkni og jarðhita og ekki ljóst hvaða tæknilegu úrlausnarefni þyrfti að eiga við og vegna mikillar umferðar er ljóst að göngin þyrftu að vera tvöföld með neyðargöngum á milli. Í nýrri yfirlitsáætlun Vegagerðarinnar frá 2021 um 18 jarðgangakosti sem eru til athugunar er ekki gert ráð fyrir frekari athugunum vegna jarðganga undir Hellisheiði að sinni. Ég er sammála hv. þingmanni. Við þurfum að gera allt sem við mögulega getum til að tryggja að þessi mikilvægi vegur sé eins mikið opinn og hægt er. En stundum verðum við að sætta okkur við að við búum á Íslandi og við ráðum ekki við náttúruöflin.

Forseti. Höfuðborgarsvæðið stækkar óðfluga, nær út á Reykjanesskaga, upp í Borgarfjörð og yfir í Árnessýslu. Ungt fólk flýr hátt íbúðaverð í Reykjavík á sama tíma og það sækir í rólegra umhverfi. Það er því nauðsynlegt að fara í endurskoðun á samgöngum á þessu nýja starfssvæði höfuðborgarinnar og finna leiðir til að tryggja aðgengi, jafnvel þegar móðir náttúra minnir okkur á hversu norðarlega við búum, við búum, í því sveiflukennda veðurfari sem við nú upplifum. Á sama tíma þarf að hugsa upp leiðir til að skapa fjarvinnuaðstöðu fyrir starfsfólk þá daga sem móðir náttúra ákveður að loka öllu og hleypa engum

vegna loftslagsbreytinga og annars þá getum við gert ráð fyrir að þetta sé ekki að fara að breytast og því er augljóslega tímabært að hugsa um framtíðarlausnir til að halda þessari mikilvægu umferðarleið opinni.

þá hljótum við að spyrja: Hvað annað getum við gert þannig að við lendum ekki á næsta ári í 30 lokunum á nokkrum vikum? Hvað annað er hægt að gera? Er hægt að breikka veginn? Er hægt að koma og setja vegskála á erfiðustu kaflana? Þetta er er leið sem er mjög fjölfarin, er í þjónustuflokki eitt og ætti eiginlega að vera í stjörnuþjónustuflokki ef það væri einhver slíkur þjónustuflokkur til.

Þetta er þróunin og þá verðum við að reyna að finna allar leiðir til að halda þessum mikilvægu

var einnig að velta fyrir sér að það þyrfti þá að vera með fjarvinnslustöðvar í lagi þá daga sem menn kæmust ekki. Það er akkúrat það sem við erum að gera, ekki bara þá daga sem er vont veður eða ófært heldur

og reyni að koma þeim fyrir á góðan hátt. En ég hef líka verið að reyna að vera raunsær vegna þess að allt landið er undir og víða staðir sem hafa engan veginn þær samgöngubætur sem við þekkjum hér. Stundum finnst mér að við séum farin farin að ætlast til ansi mikils á meðan við erum ekki búin að ná grunnþjónustunni á betri stað, samanber það sem við vorum að ræða áðan um skoðun á bílum.

Íbúar eru um 20–60 árið um kring og hefur Grímsey ekki farið á mis við fjölgun ferðamanna til landsins en til eyjunnar vilja ferðamenn komast allt árið um kring. Aðstaðan um borð fyrir farþega og áhöfn er óboðleg. Eitt salerni er um borð sem getur teppst, klóaklykt í skipinu sem magnast í slæmu veðri og ryð sem hefur nánast eyðilagt landfestar. Það er nauðsynlegt að sýna íbúum þá virðingu að hafa almennilegt skip. Að síðari fyrirspurn minni: Hyggst ráðherra beita sér fyrir því að ferjur á skilgreindum ferjuleiðum verði endurnýjaðar í ljósi markmiða ríkisstjórnarinnar um orkuskipti? Spurningin krefst ekki frekari skýringa. Ferjumálin í landinu eru almennt í ólagi nema kannski til Vestmannaeyja. Baldur er lélegt skip sem hefur ítrekað bilað og síðast þannig að næstum hlaust hræðileg slys af.

með orkuskiptum Herjólf sem var sérstök ákvörðun sem þurfti að taka á síðasta kjörtímabili. Blessunarlega gerðum við það og settum fjármuni í það þannig að við erum búin með þá ferju sem er kannski svona stærst og mestur þungi

og hefur alltaf verið það, hef ég heyrt, ég er nýlega búinn að hitta þar heimamenn sem voru með fínar hugmyndir og óskir. Svarið er auðvitað já, ráðherra mun beita sér fyrir því,

grænbókin var kláruð síðastliðið sumar. Í samræmi við markmið Íslands í loftslagsmálum og stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar verður stefnt að því að nýjar ferjur verði knúnar öðrum orkugjöfum en jarðefnaeldsneyti. Þess vegna mun ráðherra að sjálfsögðu beita sér fyrir því að ferjur á þessum skilgreindu ferjuleiðum verði endurnýjaðar í ljósi þeirra markmiða. Það verður unnið með þessa samþykktu forgangsröðun í því. Það verður að segjast eins og er að þarna gæti komið til greina að vera kannski með nýjan orkugjafa eins og ammoníum, ammoníak. Til þess þarf auðvitað að framleiða það. Það er hluti af nýtingu hinna grænu lausna, fara í grænan iðnað, virkja til að framleiða nýja orku sem við getum notað á skip, hugsanlega flugvélar og þyngri vélar og forsenda fyrir því að við getum gert það. Það verður erfitt að vera, held ég, á rafmagnsskipi á svona langri leið, það verður líka erfitt að hlaða í Grímsey en allt er hægt. En fyrst og fremst þurfum við að leita leiða til að fara í þetta. Allt kostar þetta hins vegar talsverða fjármuni.

að tvær ferjur eru í kjördæmi hv. þingmanns. Þar eru líka ýmsir vegir og ég sá að nýlega var hv. þingmaður ásamt öðrum þingmanni að leggja fram þingsályktunartillögu um að forgangsraða öðrum vegi hraðar og við þurfum þá að fá fjármuni, bæði í Suðurfjarðaveginn, sem ég er til í að fá sem fyrst, og í þessar ferjur sem og alla aðra vegi sem við höfum verið að forgangsraða í. Ég mun glaður taka við þeim fjármunum og setja í hraðari orkuskipti í ferjum, glaður, en ég framleiði ekki peningana, þeir koma

Það er nefnilega þannig að svo lengi sem það er ekki markviss stefna ríkisstjórnarinnar að íbúar Vestmannaeyja, Flateyjar, Hríseyjar og Grímseyjar séu fluttir nauðungarflutningum úr eyjum og í land þá er það skylda ríkisstjórnarinnar að tryggja íbúum þessara eyja viðeigandi, reglulegar og öruggar ferjusamgöngur. Nú þegar orkuskipti á sjó eru hluti af aðgerðum ríkisstjórnarinnar í viðbrögðum við loftslagsvá skapast kjörið tækifæri til þess að endurnýja eða endurbæta þær ferjur sem í dag sigla á þessum leiðum og gera endurmat á því hvernig bæta megi þá þjónustu sem veitt er til að heimsækja þessar náttúruperlur Íslands.

ferjur sem eru í okkar kjördæmi skipta gríðarlega miklu máli, bæði fyrir þá sem búa í Grímsey og Hrísey, en ekki síst fyrir ferðamenn sem þangað vilja koma. Við erum alltaf að reyna að byggja upp og hjálpa til við að fjölga atvinnutækifærum. Grímsey hefur verið ein af þessum brothættu byggðum, eða bjartari byggðum, ef við eigum að orða það þannig,

fólk vilji yfir höfuð fara með bátnum út í eyju því að þetta er auðvitað ekki viðunandi eins og þetta er, eða eins og hv. þm. Jakob Frímann Magnússon sagði: Það á ekki að valda manni ógleði vilja sækja heim eyju sem er jafn falleg og Grímsey.

forseti. Ef þessi spurning hefði komið hér upp í þingsal fyrir fimm árum síðan þá hefði ég sagt að þetta væri bara einfalt; það ætti bara að hætta fastri byggð í Grímsey og sjá til þess að ferjan færi mjög reglulega á sumrin svo að aðilar eins og ég gætu kannski farið og heimsótt þennan undurfallega stað. Þetta er einn af fáum stöðum á landinu sem ég hef ekki komið til. En eftir að ég settist á þing hef ég sérstaklega farið að hafa mikinn áhuga á norðurslóðamálum og þá hef ég algerlega sannfærst um að það er mjög mikið hagsmunamál fyrir okkur Íslendinga, ekki bara út frá byggðamálum heldur bara út frá alþjóðamálum, að það sé byggð í Grímsey. Þess vegna held ég að þetta sé mjög áhugaverð spurning. Og miðað við þær lýsingar sem komu fram hjá fyrirspyrjanda þá mun ég velja mjög fallegt veður til að sigla út í Grímsey en vona jafnframt að það geti komið ný ferja fljótlega. Og þá vil ég ítreka mikilvægi þess að sú að vera knúin áfram af grænum orkugjafa, því að það er jú það sem við þurfum að standa fyrir, sérstaklega í norðurslóðamálum, að siglingar um svæðið séu eins umhverfisvænar og kostur er.

magnaðasti staður sem ég hef komið á í lífinu. Þetta er pínulítil eyja, ég man ekki hvað það tók okkur margar mínútur að labba hana alla, hún er úti í miðju úthafi. Þetta er rosalega mögnuð upplifun. Það er ótrúlegt að koma þangað. Og í ljósi þess sem hv. þm. Bryndís Haraldsdóttir sagði vil ég nefna að ég kom þangað í lok desember og það var sannarlega kalt en það var gríðarlega áhugavert. En það var ekki síður áhugavert að tala við fólkið sem býr þarna af því að þarna býr fólk sem á börn sem sækja ekki skóla í eynni heldur þurfa að fara til meginlandsins.

„Í samgönguáætlun 2019–2033 er lögð áhersla á að styðja við umhverfisvænar samgöngur með því að tengja skip rafmagni í höfnum og að allar nýjar ferjur verði knúnar umhverfisvænum orkugjöfum. Það er í samræmi við aðgerðaáætlun í loftslagsmálum 2018–2030. Meiri hlutinn leggur áherslu á að tryggja þarf yfirsýn yfir það hverjir koma að slíku verkefni og greina áskoranir og tækifæri sem felast í slíkum verkefnum

Ég kalla líka eftir því að mótuð verði stefna um ferjuleiðir innan samgönguáætlunar sem er ekki til staðar núna svo hægt sé að tryggja bæði öruggar samgöngur og fyrirsjáanleika fyrir íbúa þeirra byggða sem treysta á ferjur til að nálgast aðra þéttbýliskjarna

En það er líka mikilvægt að við áttum okkur á því hvaða möguleika við höfum, hvaða fjármuni við ætlum að setja í samgöngur og að við þurfum að forgangsraða þeim fjármunum, hvernig við ætlum að svara því hvað eigi að vera fyrst.

En það er sem sagt einungis verið að flytja tekjur og gjöld í samræmi við gildandi gjaldskrá þannig að flutningurinn sem slíkur hefur ekki áhrif á gjaldskrána.

Þannig er hægt að horfa á staka tölu og finnast hún vera ýmist há eða lág án þess að gera sér grein fyrir hvaða vinna liggur á bak við töluna. Gjaldskráin var á sínum tíma byggð á ítarlegri kostnaðargreiningu af hálfu fjármálaráðgjafa Deloitte, það er reyndar talsvert síðan.

sem var Creditinfo lánstraust hf. gegn íslenska ríkinu og Þjóðskrá Íslands. Í málinu kom til skoðunar forveri gjaldskrár þeirrar sem hér er til umfjöllunar og sem gildandi gjaldskrá er að stofni til byggð á: á: „Taldi rétturinn að nægilega traustir útreikningar hefðu legið til grundvallar þeim áætlunum, sem fjárhæð hlutaðeigandi gjalda byggði á, og að kostnaðarliðir hefðu verið í efnislegum tengslum við þá þjónustu sem gjaldtökunni væri ætlað að standa undir.

Það er einnig í samræmi við stefnu ríkisstjórnarinnar um að opna betur fyrir aðgengi að gögnum og efla þannig nýsköpun. Við vitum ekki hvað einhverjir aðilar þarna úti gætu gert við þessi gögn hefðu þeir aðgang að þeim. En um leið og ég segi þetta er rétt að geta þess að ýmis gögn eru birt opinberlega af þjóðskrá í dag á opingögn.is, ýmist ein eða sér eða í samvinnu við önnur stjórnvöld.

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn. Þetta er í rauninni hluti af stærri og nauðsynlegri umræðu um gjaldtöku hins opinbera. Hvenær er meðalhófs gætt? Getur það virkilega verið að það kosti umsjónaraðila netskrár 700 kr. í hvert skipti sem einhver rambar þar inn til að fletta annarri manneskju upp í þjóðskrá eða fasteignaskrá? Er það hóflegt gjald fyrir hverja einustu uppflettingu? Ég er ekki viss um að svo sé. Hæstv. ráðherra kom hér og staðfesti að Hæstiréttur hefur komist að þeirri niðurstöðu að þessi gjaldskrá sé í samræmi við lög

Opið aðgengi að gögnum hefur alls staðar þar sem það er innleitt skapað ný tækifæri, bæði fyrir nýsköpun, rannsóknir og gagnrýna samfélagsskoðun fjölmiðla. Það er því löngu kominn tími til að endurskoða allar þær sértekjur ríkisstofnana sem fela í sér sölu á aðgengi að gögnum. Ávinningur af því að opna aðgengi er mun meiri en þær tekjur sem ríkið innheimtir á þennan máta.

og hæstv. ráðherra fyrir svörin. Fyrir mér vekur þessi fyrirspurn upp spurningar um gjaldtöku almennt. Hér hefur þeim sem hafa þegar talað orðið tíðrætt um raunverulegan kostnað við að afhenda þessi gögn sem með rafrænum lausnum er í raun orðinn enginn, kostnaðurinn við að prenta út einhver skjöl sem til eru. Þarna kemur upp atriði sem ég held að almenningur sé ekki sérstaklega meðvitaður um, sem er það að stjórnvöldum er heimilt að taka gjald fyrir þá þjónustu sem þau veita þegar gjaldtakan svarar kostnaði við að veita þá þjónustu. Þegar gjaldið fer umfram kostnaðinn sem er af því að veita þjónustuna, sem á klárlega við þegar rukkaðar eru fleiri þúsund krónur fyrir að afhenda PDF-skjal sem er inni á vefnum,

af leiðandi er ekki verið að nota þessa fjármuni í að fjármagna einhverja aðra starfsemi. Ég held líka að ég hafi sagt að ég væri hlynntur því, og það væri stefna bæði mín og ríkisstjórnarinnar, að hafa aukinn aðgang að opnum gögnum og að í því gæti falist veruleg tækifæri fyrir samfélagið í nýsköpun á þessu sviði sem og á einhverjum öðrum sem við erum ekki búin að sjá fyrir. En það er nokkuð augljóst að ef þeir fjármunir sem eru sértekjur í dag, til að standa undir ákveðnum hluta starfsemi

SPEECH_BEGIN Forseti lítur svo á að þingfundur geti staðið lengur í dag en þingsköp kveða á um, til að ljúka við þær fyrirspurnir sem liggja fyrir.

Virðulegi forseti. Ég vil byrja á að þakka hæstv. dómsmálaráðherra fyrir að koma hingað og ræða fyrirspurn mína varðandi rafræna stjórnsýslu Útlendingastofnunar við móttöku og afgreiðslu umsókna. Ég ræddi sambærilega fyrirspurn við þáverandi hæstv. dómsmálaráðherra, Sigríði Á. Andersen, á 149. þingi árið 2019. Þá hafði Ríkisendurskoðun nýlega skilað skýrslu um málsmeðferð og verklagsreglur Útlendingastofnunar sem unnin var að beiðni Alþingis. Ein af meginniðurstöðum þeirrar skýrslu var að ríkisendurskoðandi taldi að bæta mætti áætlanagerð og skilvirkni í meðferð umsókna hjá Útlendingastofnun og auk þess mætti stytta málsmeðferðartíma með því að innleiða betri upplýsingakerfi og taka upp rafrænt umsóknarferli. ráðherra og þingmenn sem þá tóku þátt í umræðunni voru sammála um mikilvægi þess að leggja áherslu á innleiðingu rafrænnar stjórnsýslu á þessu sviði. Breytingar á eftirspurn eftir þjónustu Útlendingastofnunar á síðustu árum kalla á breytt verklag. Það á við um allar umsóknir, hvort sem er um dvalarleyfi, alþjóðlega vernd eða sameiginlega vernd vegna fjöldaflótta fyrir þá sem nú hafa flúið Úkraínu. Árið 2021 bárust yfir 7.000 umsóknir um dvalarleyfi

Fjöldi umsókna um alþjóðlega vernd var árið 2021 872, en gera má ráð fyrir fleiri umsækjendum 2022 samhliða tíðari ferðum til landsins. Eftir því sem ég best veit er megninu af umsóknum og gögnum enn skilað til Útlendingastofnunar á pappír, hvaða leyfi sem þær varða. Það er vart boðlegt, hæstv. forseti, hvorki fyrir starfsfólk né umsækjendur, að umsóknareyðublöð séu öll á pappír og síðan færð handvirkt inn í upplýsingakerfi, hvað þá þegar fjöldi umsókna fer vaxandi ár frá ári. Það er tímafrekt, óskilvirkt og skapar hættu á villum og mistökum. Umsækjendur hafa enga möguleika á að fylgjast með stöðu eða afdrifum umsóknar meðan á málsmeðferð stendur.

á umliðnum mánuðum og árum í þessum efnum. Fyrst var spurt: Hvernig miðar innleiðingu rafrænnar stjórnsýslu við afgreiðslu umsókna hjá Útlendingastofnun og hvenær má ætla að öll afgreiðsla verði orðin rafræn?

Tengimöguleikar eru til staðar fyrir næstu umsóknir. Innleiðing rafrænna umsókna um endurnýjun á dvalarleyfi er að hefjast og stofnunin gerir ráð fyrir að flestar endurnýjanir verði orðnar rafrænar í lok árs. Þá verða um 50% af öllum umsóknum orðnar rafrænar og áætlað að árið 2023 verði allar umsóknir orðnar rafrænar. Hvaða þjónusta verður fyrst rafræn? Rafræn umsókn um ríkisborgararétt fór í loftið 19. janúar sl. Nú þegar hafa umsóknir borist.

sambandi. Hvaða kostir gætu fylgt slíkri innleiðingu, annars vegar fyrir stjórnvöld og hins vegar fyrir notendur þjónustunnar? Kostir notandans eru ótvíræðir og fjölmargir. Rafræn og stafræn stjórnsýsla verður fljótvirkari, gagnvirk, tímasparandi og dregur úr kostnaði. Notandi stýrir afgreiðsluferli umsóknar sinnar og hefur óheft aðgengi að þeim upplýsingum sem hann sjálfur setur inn. Hann getur sótt eða eytt upplýsingum þegar það á við og fylgst með því hvar í ferli umsókn hans er stödd. Notandinn yrði leiddur áfram og tryggt að rétt gögn og greiðsla berist í samræmi við tegund umsóknar. Þegar fullri sjálfvirkni er náð afgreiðir kerfið notandann í rauntíma þegar sótt er um endurnýjanir eða ríkisborgararétt. Enn sem komið eru innskráningar í kerfið háðar island.is sem ekki er komið með aðgengi fyrir fólk sem er án kennitölu og unnið er að úrlausnum í þeim efnum. Fleiri kostir eru til staðar. Það má nefna aukið þjónustustig. Þetta dregur úr kostnaði og endursendingum skjala. Umsóknarferlið, eins og ég sagði, leiðir notandann áfram og hann stýrir ferlinu. Gagnvirk samskipti verða komin, spjallmenn og netspjall á opnunartíma. Afgreiðslutími styttist verulega og sjálfsafgreiðsla er í rauntíma á tilteknum umsóknum.

á umsókn og fylgigögnum er hjá notanda sem sjaldnast þarf að fá frekari leiðbeiningar. Greiðslur fyrir umsóknir berast beint inn í greiðslukerfið og eru tengdar kennitölu umsækjanda. Starfsfólk þarf ekki lengur að skrá inn umsóknir, kalla eftir gögnum og endursenda gögn. Betri nýting verður á starfsfólki við afgreiðslu umsókna í stað mikils tíma við móttöku og skráningu. Fjölgun umsókna verður viðráðanleg, þ.e. hún kallar ekki endilega á viðbótarstarfsfólk. Kerfið og vinnuferillinn er vistvænn, fullnægir þeim markmiðum sem við höfum sett okkur og er talið sjálfbært. Fleiri kostir eru til staðar sem styðja við þetta og kannski of langt mál að telja það allt upp hér.

hver pólitík stjórnvalda er varðandi þessar umsóknir því að ég held að pólitík stjórnvalda varðandi fólk á flótta verði ekkert betri þó að hún sé sýnd okkur rafrænt, að við séum að ræða það hérna inni hverjar hugmyndirnar eru, því að töfraorð ríkisstjórnarflokkanna þriggja í þessum málaflokki hefur verið eitt og aðeins eitt: Skilvirkni. Rafræn stjórnsýsla rímar óskaplega vel við það og eins og ég segi er ágætt að auka aðgengi að þjónustu með því að gera hana rafræna en það breytir því ekki hver veruleikinn er í stefnu ríkisstjórnarinnar gagnvart því fólki sem hingað sækir.

Herra forseti. Burt með báknið, segja stundum Sjálfstæðismenn

fólki sem leitar skjóls hér. Ríkisendurskoðun hefur ítrekað kallað eftir því að Útlendingastofnun innleiði rafræna umsýslu og afgreiðslu umsókna og haldi utan um umsóknir og úrvinnslu þeirra í virkum og öruggum gagnagrunni. Það eru mörg ár síðan stofnunin sjálf tók undir þetta og skilgreindi það sem lykilverkefnið hjá sér að ráðast í einmitt slíkar aðgerðir. En ég held að það sé alveg ljóst að rafræn stjórnsýsla almennt í útlendingamálum kallar á mjög afgerandi frumkvæði frá dómsmálaráðuneytinu og snertir miklu fleiri stofnanir heldur en bara Útlendingastofnun.

Virðulegi forseti. Við lifum á tímum stafrænnar umbyltingar og þegar kemur að því að búa til stafrænt viðmót á þjónustu ríkisins þá erum við Íslendingar svo sannarlega framarlega í þeim efnum. Það er hins vegar mikill misskilningur að hið stafræna viðmót bæti þá þjónustu sem veitt er, flýti málsmeðferð eða auki skilvirkni. Það eitt að breyta úr því að fá umsóknir á pappír yfir á rafrænt form er nokkuð sem svo sannarlega mun spara einhver tré en meðhöndlun umsóknanna sjálfra mun í flestum tilvikum taka sama tíma og áður ef ekkert í innri vinnslu stofnunarinnar breytist. Það er ekki fyrr en við förum að nýta tæknina við sjálfa höndlun umsóknanna innan stofnunarinnar sem við förum að sjá stafrænu umbyltinguna skila sér í formi skilvirkni í þjónustu. Umsóknir um ríkisborgararétt til Alþingis er gott dæmi um það. Hægt væri að gera hlutverk Útlendingastofnunar í því ferli algerlega sjálfvirkt með því að láta kerfið sjálft óska eftir þeim gögnum sem vantar (Forseti hringir.) og skrifa svo sjálft umsögn sem segir hvaða skilyrði eru uppfyllt og hver ekki.

Forseti. Ég ætla að þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn og held að þetta sé mjög mikilvæg umræða. Það var gott að heyra það sem hæstv. ráðherra fór hér yfir, fyrirætlanir. Ég vil bara brýna hann til að sjá til þess að þetta gangi eftir því að okkur er öllum ljóst hve álagið á Útlendingastofnun er mikið, hefur vaxið mikið á síðustu árum og mun koma til með að vaxa. Það er algjörlega nauðsynlegt að við beitum nýjustu tækni til að veita betri þjónustu með skilvirkari hætti og þar hlýtur stafræn þjónusta að vera aðalmálið. Ég sé, eins og hæstv. ráðherra fór yfir, að nú er umsókn um ríkisborgararétt, hin hefðbundna leið, orðin rafræn í gegnum island.is

Frú forseti. Ég vil lesa upp úr skilaboðum, með leyfi forseta: Sæl. Vinkona mín hefur sótt um dvalarleyfi á Íslandi en nú er henni sagt að mál hennar sé týnt hjá Útlendingastofnun. Hvað ráðleggur þú henni að gera? Ég spurði: Týnt? Hvernig getur það verið týnt? Ég veit það ekki, henni var sagt það af starfsmanni Útlendingastofnunar. Heldurðu að henni verði nokkuð vísað burt frá landinu af því að þau hafa ekkert svarað henni í sex mánuði og segja núna að málið sé týnt? Viku seinna: Sæl. Hún fékk svar í gær. Hún fær dvalarleyfi í eitt ár. Ég svaraði: Já, það er mjög gott, en voru þau ekki búin að segja að umsóknin væri týnd? Jú, en nú var hún ekki týnd. Ég held, frú forseti, að þetta sé merki um að það sé kannski kominn tími til að að nútímavæða Útlendingastofnun og setja umsóknirnar á rafrænt form.

á að það sé verið að innleiða betra upplýsingakerfi og rafræna og stafræna stjórnsýslu hjá Útlendingastofnun þó að það gerist ekki allt saman samtímis. Ég vil einnig þakka þeim þingmönnum sem hafa blandað sér í umræðuna og vil hvetja hæstv. ráðherra til að fylgja eftir og styðja við bakið á þessari innleiðingu og þeim framförum sem eiga sér stað hjá Útlendingastofnun að mér sýnist eiginlega bara þessa dagana, eftir því sem ég hef fylgst með á vefnum. Það hefur margt komið fram í umræðunni sem mælir með því og bendir til þess að það verði mikil einföldun og mikil framför í þjónustu við alla þá sem sækja til Útlendingastofnunar eftir því sem innleiðingin á sér stað. sér stað. Svo komið sé inn á nokkur atriði þá hefur t.d. ekki alltaf verið einfalt að nýta þjónustu Útlendingastofnunar fyrir þá sem búa á landsbyggðinni. Stafræn vegferð bætir aðgengi alls staðar að af landinu jafnframt því að þá gætu leiðbeiningar orðið sniðnar að hverri umsókn fyrir sig, sem sagt gagnvirk þjónusta sem hentar hverjum einstaklingi og þar með væri hægt að uppfylla betur leiðbeiningarskyldu í einföldum málum og hafa meiri tíma fyrir flóknari málin. Hér hefur líka komið fram mikilvægi þess að umsækjendur sjálfir geti stjórnað upplýsingum og bætt við eða tekið út upplýsingar sem ekki

það hefur kannski ekki verið nægilega mikið upplýst um þetta. Það er spurt hér hver pólitík stjórnarinnar sé varðandi móttöku flóttamanna og slíkt. Þar er pólitíkin einfaldlega sú að hraða málsmeðferð og gera kerfið skilvirkara

og nákvæmlega erum það ráðuneyti sem sennilega er komið hvað lengst í því að innleiða rafræna þjónustu og stafræna og erum algerlega á fullu í þessum undirbúningi. Það er hægt að gera allt algerlega sjálfvirkt í umsóknarferlinu — já, ég sagði ykkur áðan að 50% af öllum umsóknum verða rafræn á þessu ári og 100% á því næsta. Þannig að þetta er allt saman að gera sig og allt rétt sem hér var bent á. Það var líka bent á þetta mikla álag sem hefur verið á stofnuninni og ég vil nota tækifærið og nefna þá í leiðinni ómálefnalega gagnrýni margra þingmanna á þessa stofnun og starfsfólkið sem þar vinnur

En nákvæmlega þetta dæmi sem var tekið, því mun verða eytt út með þeirri þjónustu sem verður í boði (Forseti hringir.) þar sem umsækjandi sjálfur heldur utan um allar upplýsingar og er í rauntíma að vinna með sín mál.

Frú forseti. Hinn 29. janúar síðastliðinn sendi Fangavarðafélags Íslands ákall til dómsmálaráðherra og heilbrigðisráðherra ásamt fangelsismálastjóra og formanni stéttarfélagsins Sameykis. Tilefnið var árás á fangaverði á Hólmsheiði í sama mánuði. Í bréfinu lýsir stjórn fangavarðafélagsins þungum áhyggjum af öryggismálum í fangelsum landsins. Langvarandi undirmönnun dragi úr viðbragðsflýti og skerði öryggi bæði fangavarða og fanga. Sérstaklega er bent á að fangar sem glími við alvarleg geðræn veikindi fái ekki þá þjónustu sem þeir þurfa vegna ónógrar mönnunar. Það geti dregið úr öryggi í vinnuumhverfi fangavarða eins og dæmin því miður sanna. Í lögum um fullnustu refsinga er skýrt kveðið á um að þær fari fram með öruggum og skilvirkum hætti. Fangavarðafélagið bendir á að með því segi lögin að tryggja þurfi öruggt vinnuumhverfi innan fangelsanna og allur aðbúnaður í þeim verði að styðja markmið laganna. Í ákalli fangavarðafélagsins segir m.a., með leyfi forseta: „Of fáir fangaverðir eru á vöktum og með því er öryggi starfsmanna og fangelsanna stefnt í hættu. Má meðal annars nefna að á Hólmsheiði eru 3 starfsmenn á næturvakt með allt að 50 fanga …“ Einnig má nefna að á Kvíabryggju er einungis einn fangavörður vörður á næturvakt með 22 fanga. Afstaða, félag fanga á Íslandi, hefur einnig lýst áhyggjum sínum af öryggi og aðbúnaði í fangelsunum á Íslandi og sendi dómsmálaráðuneytinu og Fangelsismálastofnun einnig erindi í janúar. Þar er bent á sömu atriði og komu fram í erindi fangavarðafélagsins. Mig langar af þessu tilefni, frú forseti, að inna hæstv. dómsmálaráðherra eftir því hver viðbrögð ráðuneytisins hafi verið við ákalli fangavarðafélagsins og erindi Afstöðu. Hvernig hefur hæstv. dómsmálaráðherra brugðist við? Ég fæ að skjóta inn spurningu sem varðar efnið einnig: Hvernig er umgjörð mönnunar í fangelsum á Íslandi? Gilda um hana reglur? Eru þær festar í reglugerðum eða með öðrum hætti í ráðuneytinu?

Það er örugglega margt sem við þurfum að gera á þessum vettvangi til að bæta umhverfi fangavarða og ekki síður fanganna sjálfra. Á síðustu árum hefur dómsmálaráðuneytið ásamt þeim ráðuneytum sem einnig hafa aðkomu að starfi með föngum verið með málefni þeirra og fangelsanna til skoðunar. Að mörgu er að hyggja, eins og ég segi, en nefnd á vegum Evrópuráðsins um varnir gegn pyndingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu, gerði úttekt hér 2019. Í kjölfarið var stofnað til starfshóps um heilbrigðisþjónustu í fangelsum sem leiddi m.a. af sér að af sér að það var stofnað þverfaglegt geðheilsuteymi til að veita markvissa, samfellda og einstaklingsmiðaða geðheilbrigðisþjónustu við fanga meðan á afplánun stendur. Þetta hefur gefið alveg sérstaklega góða raun og mjög góð reynsla þegar komin og verið að skoða hvernig við getum bætt enn betur úr. Sem svar við því að hluta þá lagði ríkisstjórnin á síðasta ári til fjármagn til uppbyggingar á Litla-Hrauni og þar stendur m.a. til að byggja upp aðstöðu fyrir heilbrigðisþjónustu og endurhæfingu fyrir allt fangelsiskerfið. Þetta eru um 2 milljarðar og það er komið að útboði á þessu mikilvæga og stóra verkefni. Að auki verða aðgangsmál fangelsisins bætt þannig að hægt sé að draga úr flutningi fíkniefna inn í fangelsið og stemma stigu við dreifingu slíkra efna innan veggja þess. Standa vonir til þess að þessi bætta aðstaða og bætta heilbrigðisþjónusta geri einstaklingum í fangelsum betur kleift að byggja sig upp og þannig að auka öryggi innan fangelsanna sem og að einstaklingar verði betur í stakk búnir til að takast á við lífið utan þeirra þegar þangað er komið. Þá verður aðstaða fyrir fangaverði á Litla-Hrauni bætt en hún hefur verið mjög bagaleg. Eins og staðan er í dag þá mæta varðstofur fangavarða ekki þeim kröfum sem gerðar eru til varðstofa í fangelsum.

Það er unnið að lausnum svo hægt sé að koma upp aðstöðu fyrir lækna á Litla-Hrauni til bráðabirgða á meðan á þeirri mikilvægu uppbyggingu sem fyrir höndum er stendur. Við höfum einnig sest yfir það hvað við getum gert betur í rekstrarfyrirkomulagi fangelsanna og erum með það til skoðunar. Þar er markmiðið að nýta kannski betur það fjármagn sem við höfum og geta þá fjölgað fangavörðum

fangavörður á vakt á næturvakt á Kvíabryggju, en Kvíabryggja er opið fangelsi og það er mjög lítið um að það þurfi valdbeitingu eða annað á þeim vettvangi. Við erum með annað slíkt á Sogni

þannig að við getum betur staðið að málum og gert betur við þá sem eru að gæta þessara fanga á hverjum tíma. Ég ítreka það að ég hef verið að leita fanga í þessum efnum og við erum með í undirbúningi breytingar á þessu umhverfi. Stóra málið á Litla-Hrauni verður auðvitað þessi nýbygging sem mun skipta sköpum í allri aðstöðu, bæði fyrir fangaverði og alla heilbrigðisþjónustu eins og fram hefur komið. Það er auðvitað gríðarlega mikilvægt að bæta þann vettvang þar sem glímt er við þessi erfiðu tilfelli í okkar fangelsum og þau eru á Litla-Hrauni og þar er úrbóta þörf þó fyrr hefði verið.

Virðulegi forseti. Ég vil þakka málshefjanda fyrir þessa fyrirspurn. Það er allt of sjaldan sem rætt er um fangelsismál og hagsmuni fanga og það er ekki vinsælt umræðuefni. Ég vildi tala hér um biðlista. Eins absúrd og það nú er hefur þessari ríkisstjórn tekist að skapa biðlista eftir úrræðum sem enginn vill þiggja. Það er auðvitað mannréttindamál hversu langur biðtíminn er eftir afplánun. Hann var í fyrra að jafnaði um sjö mánuðir og í einhverjum tilvikum lengri. Þetta gerir það að verkum að menn sem hafa hlotið dóma eru í einhverjum tilvikum komnir á allt annan og betri stað

sem hann getur til að tryggja að þeir menn sem bíða eftir afplánun fái að afplána dóminn sem allra fyrst. Það er réttindamál að geta gert það.

ráðuneyti, þ.e. dómsmálaráðuneytið, sem fer fyrir fangelsismálum, og svo til að mynda heilbrigðisráðuneytið eða menntamálaráðuneytið. Vegna þess að við erum með báða hæstv. ráðherra hér í salnum, hæstv. dómsmálaráðherra og hæstv. heilbrigðisráðherra, vil ég hvetja þá til að vera í þéttu og góðu samstarfi til að tryggja mikilvæga þjónustu fyrir fanga. Ég vil fagna því sérstaklega að okkur hafi tekist að tryggja rekstur geðheilbrigðisteymis fyrir fanga sem hæstv. heilbrigðisráðherra kynnti nú í janúar.

og undirmönnuð. Þess vegna skapast hætta. Þetta er eins með löggæsluna. Það eru of fáir, það eru of fáar hendur að sinna þeirri þjónustu sem á að veita og þá skapast hætta. Fólk gengur langar vaktir í ófullnægjandi starfsaðstæðum og oft skapast hættuástand vegna ástands þeirra (Forseti hringir.) sem þarna dvelja, því miður. Þetta verða stjórnvöld að taka alvarlega. Þau verða að taka svona ákall alvarlega.

Ég hegg eftir því að ráðherra talar um þau verk sem hann hyggst leggja á borðið í þessari vinnu. Ég veit að ráðherra hefur áhuga á þessum málaflokki og trúi því að hann muni láta til sín taka þar.

Ég heimsótti Kvíabryggju fyrir stuttu og ræddi við starfsfólk og vistmenn. Þetta er einstakur staður í réttarvörslukerfinu en aðstaðan er engin fyrir starfsfólk. Þetta snýst ekki bara um að það sé einn starfsmaður á vakt út frá öryggismálum. Nei, það var ekki undan því kvartað, heldur hafa komið upp atvik þar sem starfsfólk hefur veikst alvarlega á vakt og enginn verið á svæðinu til aðstoðar. Þess utan er aðstaða starfsmanna um 7 m² skrifstofa. Það er engin persónuleg aðstaða, fundarherbergi eða matsvæði fyrir fólk sem þar vinnur. Kvíabryggja hefur fengið athugasemdir sem varða aðstöðu starfsfólks og vistmanna frá Vinnueftirliti ríkisins, Brunamálastofnun ríkisins og öryggisfulltrúa Fangelsismálastofnunar. Þetta er ekki bara öryggismál sem þarf að ræða, heldur vinnuumhverfi fólks á Kvíabryggju sem er mjög mikilvægt úrræði í réttarvörslukerfinu.

tala beint við fulltrúa Fangavarðafélags Íslands. Það er lofsvert að hann sé þegar búinn að ræða við fulltrúa Afstöðu, en það þarf að ræða beint við fólkið á gólfinu sem sinnir þessum mikilvægu störfum allan ársins hring. Við erum að ræða um grunnstoð í réttarvörslukerfinu sem er auðvitað líka velferðarkerfi af því að það á að sjá til þess að betrun geti farið fram og mannréttindi fanga séu virt. Þær úrbætur verða best gerðar í samstarfi við fangaverðina sjálfa, fólkið sem vinnur í fangelsunum. Ég fékk ekki svar við spurningu minni um lagalega umgjörð og reglugerð um lágmarksmönnun í fangelsum og fæ að endurtaka endurtaka hana hér. Ég held að það sé mjög mikilvægt, eins og hér hefur verið bent á í umræðunni, að það komi skýrt fram og hafi lagastoð hvernig eigi að manna fangelsin, deildirnar og fangelsin með tilliti til þess hvort um sé að ræða opin fangelsi eða öryggisfangelsi, og að það haldi hvað sem öllu öðru líður. Hér eru á ferðinni mjög mikilvæg opinber störf og mér hnykkti aðeins við þegar hæstv. ráðherra nefndi breytingar á rekstrarfyrirkomulagi sem gætu þá fjölgað starfsmönnum og vil nota þetta tækifæri til að spyrja ráðherra nánar út í það. Hvað þýðir það? Á að fara að útvista eða einkavæða einhvern hluta fangelsismála eða reksturs fangelsa hér á landi? Það yrði grundvallarbreyting sem þarf að ræða á hinu háa Alþingi. Að síðustu: Við erum ekki bara að tala um öryggi út frá valdbeitingu heldur öryggi á vinnustað ef eitthvað kemur upp á, slys eða annað sem getur raskað öryggi bæði starfsfólks og fanga.

við auðvitað þurfa að taka til skoðunar allt sem fylgir því laga- og regluverki. Þegar ég er að tala um breytingar á rekstrarumhverfi er ég ekki endilega að tala um einkavæðingu í rekstri fangelsa

Aftur og aftur eru dómar í kynferðisbrotamálum mildaðir vegna langs málsmeðferðartíma, í nauðgunarmálum og í alvarlegum kynferðisbrotamálum gegn börnum. Upplifir brotaþoli réttlæti þegar refsing er lækkuð vegna tafa við afgreiðslu? Upplifir sakborningur að kerfið sé eðlilegt þegar sakfellt er í máli hans meira en þremur árum eftir að kæra hefur verið lögð fram? Bara í síðasta mánuði sáum við dóm í Landsrétti í nauðgunarmáli sem hafði tekið næstum þrjú og hálft ár í kerfinu. Hvers vegna eru dómstólar að gefa afslátt af refsingum fyrir þetta alvarleg brot? Það er vegna þess að í stjórnarskránni og í mannréttindasáttmála Evrópu er borgurum tryggður réttur til hraðrar málsmeðferðar. Sakborningur nýtur góðs af því við ákvörðun refsingar þegar mál hefur dregist en eftir situr brotaþoli sem upplifir annað áfall. Virðulegi forseti. Ég ætla leyfa mér að sletta: Justice delayed is justice denied, er stundum sagt. Það er frumhlutverk ríkisvaldsins að verja borgarana. Þess vegna þurfa lögregla, ákæruvald og dómstólar að hafa burði til að vinna bæði faglega og hratt og það er hlutverk hæstv. dómsmálaráðherra að tryggja þessum stofnunum fjármagn og stuðning til að vinna hraðar.

Nei, kynferðisbrotamálin eru í sérstökum forgangi. Og hvað segir það okkur þá um málshraða og framgang annarra sakamála sem taka enn þá lengri tíma? Það sjáum við t.d. hvað varðar efnahagsbrotamálin sem eru árum saman að malla í gegnum kerfið. Gagnrýni mín hér í dag beinist ekki að ákæruvaldinu, hún beinist ekki að lögreglunni, málafjöldinn þar eykst ár frá ári en það sama gildir ekki um fjölda starfsmanna. Ábyrgðin er hæstv. dómsmálaráðherra og ég ætla að leyfa mér að segja að ábyrgðin er Sjálfstæðisflokksins sem hefur farið með dómsmálaráðuneytið í 26 ár af síðustu 30. Réttarríki sem ekki getur staðist kröfur stjórnarskrár stendur á brauðfótum. Ríkisstjórnin bregst brotaþolum, hún bregst sakborningum, hún bregst almenningi og hún bregst réttarríkinu. Þessi vandi var til staðar fyrir tíu árum, hann var til staðar fyrir fimm árum og hann er til staðar í dag. dag. Við erum oft hér að ræða innviði og það vill stundum gleymast að lögreglan, ákæruvaldið, og dómstólarnir eru mikilvægir innviðir, þessar stofnanir sem almenningur hefur til að leita réttar síns.

Það er ekkert hægt að horfa fram hjá því að málsmeðferðartími í kynferðisafbrotamálum, svo dæmi sé tekið, er of langur það eru ákveðnir flöskuhálsar í kerfinu. Þetta á reyndar ekki bara við um kynferðisafbrotamál heldur á þetta við um aðra málaflokka einnig.

meðferð kynferðisafbrotamála sem gildir út árið 2022 og við erum að leggja grunninn að nýrri áætlun sem tekur við af þeirri sem lýkur á þessu ári. Það er ekki hægt að segja annað en að það hafi tekist að mörgu leyti mjög vel til, áherslur hafa verið auknar mjög á þennan málaflokk og það kannski leiðir af sér m.a. þann þann málahalla sem hefur verið, þ.e. þennan langan tíma, vegna þess að miklu meira af þessum málum er að leita uppi á yfirborði heldur en áður var. Það er auðvitað út af fyrir sig jákvætt að við gerum okkur betur grein fyrir því hversu víðtækur vandinn er.

Til grundvallar tillögunum var lögð áhersla á að horfa á kerfið í heild sinni þannig að það taki til allra áskorana sem meðferð kynferðisafbrota felur í sér og það er mikilvægt að hugsa málin frá upphafi til að þolendur njóti réttlátrar málsmeðferðar ásamt því að þau séu afgreidd innan eðlilegs tíma.

meðferð kynferðisafbrota heilt yfir kerfið og efla þau svið þar sem þörfin er mest. Það er mikilvægt til að mynda að styrkja ákæruvaldið í því skyni að auka málshraða sem og að fjölga stöðugildum lögreglumanna og auka búnað til rannsókna. Það verður að taka það fram að það er ekkert einfalt mál að fjölga lögreglumönnum í rannsóknum á þessum vettvangi vegna þess að þetta krefst ákveðinnar sérhæfingar. Það hefur verið vandamál að fá menntaða lögreglumenn til starfa sem hafa getað farið inn í svona framhaldsmenntun og hafa reynslu á þessu sviði. En það er verið að bregðast við því einnig. Þá hefur ríkissaksóknari einnig ákveðið að skipa starfshóp sem fari í þá vinnu að rýna þau kynferðisafbrotamál sem hvað lengstan tíma taka í kerfinu með það fyrir augum að skoða hvaða atriði helst tefja meðferð málanna svo unnt sé að bæta verklag og stytta málsmeðferðartímann. Sá hópur mun skila núna fyrir 1. júní einnig. Þannig að það er ekki hægt að segja annað en að ég sé að bregðast við þessu af fullum þunga. Við erum að skoða annað sem hangir alveg sérstaklega saman við þetta og það er hvernig þessum málum er best fyrir komið. Hvernig getum við nýtt sem best þá þá lögreglumenn sem hafa sérþekkingu á þessu sviði? Getum við gert það mögulega með því að sameina yfirsýn yfir rannsókn þessara mála á einn stað, þó að rannsóknarlögreglumenn geti verið staðsettir hjá mismunandi embættum þá sé yfirsýnin á einum stað? Þetta á svo sem við fleiri þætti sem við erum með í skoðun og það er sérstakur starfshópur sem ég er bara að fá fyrstu hugmyndirnar frá núna og mun fá meira á næstu vikum þar sem við erum að horfa líka til tilfærslu verkefna verkefna frá lögreglu til þess að létta af þeim verkefnum sem í sjálfu sér geta verið unnin annars staðar í kerfinu, hjá öðrum stofnunum ráðuneytisins, eins og til að mynda sýslumönnum. alls konar leyfisveitingar og önnur verkefni sem eiga ekki að vera hjá lögreglu. Ég hef lagt áherslu á það í öllum mínum samtölum við forystumenn í lögreglunni að við eigum fyrst og fremst að horfa til þess að lögreglan sé að sinna sínum sérhæfðu sérhæfðu verkefnum og að við munum reyna að létta af þeim öðrum störfum sem geta verið unnin annars staðar. Við erum sérstaklega að horfa til sýslumannsembættanna í þeim efnum.

að ætla núna að fækka rannsakendum kynferðisbrotamála, setja þá á einn stað, vonandi annan stað en þessi eini sýslumaður sem verður eftir

því ég held að til þess að byggja upp sterkt og gott réttarkerfi og auka réttaröryggi þurfum við að byggja upp traust á kerfinu, að almenningur treysti því að geta leitað til lögreglu þegar eitthvað kemur upp á og geti treyst því að lögreglan hafi möguleika á að rannsaka mál og ljúka rannsókn mála. Því miður er það ekki raunin í dag.

Frú forseti. Ég þakka málshefjandi fyrir að tala um þetta mikilvæga mál. Það er algerlega óásættanlegt að brotaþolar í kynferðisbrotamálum þurfi að bíða í mörg ár eftir því að fá réttlætinu fullnægt. Það er algerlega óásættanlegt að rannsókn kynferðisbrotamála taki marga mánuði eða ár, oft án þess að nokkuð gerist mánuðum saman. Það er algerlega óásættanlegt að gerendur séu ekki teknir í skýrslutöku eða látnir vita að þeir séu með stöðu sakbornings í marga mánuði. Það er greinilegt að það þarf aukið fjármagn, mannskap og þjálfun fyrir rannsakendur og ákæruvald. Það er breið samstaða á þingi um að fjárfesta í þessum málum. Hvað hyggst hæstv. ráðherra gera til að nýta þá samstöðu til þess að vinna aftur traust þolenda?

Virðulegur forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn og ráðherra fyrir svörin. Ég held að þetta sé mjög mikilvæg umræða og við þurfum að fylgjast vel með framgangi þessara mála. Það er algerlega óásættanlegt að það verði til refsilækkunar hversu langan tíma hefur tekið að rannsaka mál. Það er algjörlega óásættanlegt og við eigum alls ekki að sætta okkur við það. Mig langar að

sem sýndi ofboðslega vel hversu vel þessir auknu fjármunir skiluðu sér í þessar rannsóknir og hvað árangurinn var mikill. Það er líka mjög vel greint í þessu svari hvernig lögreglan á höfuðborgarsvæðinu breytti verklagi sínu

Virðulegur forseti. Ég þakka hæstv. dómsmálaráðherra fyrir svörin og ánægjulegt að heyra að hann er allur af vilja gerður. Ég vil hins vegar kannski aðeins vara við því að fara enn eina ferðina af stað með það að greina stöðu. Við vitum hver staðan er. Staðan hefur verið hin sama árum saman. Það er vissulega rétt að það leita fleiri til lögreglu núna [Símhringing en það breytir ekki þeim stóra punkti að svona hefur staðan verið undanfarin ár. Og af því að hæstv. ráðherra nefndi að það ætti að skoða stöðuna heildstætt þá er það þannig, eins og við ræddum hérna fyrr í kvöld, að það eru biðlistar líka í fangelsismálunum. Menn bíða eftir afplánun. Það er skortur á meðferðarúrræðum.

Fyrndir dómar þýða það að menn sem hafa verið dæmdir til að sæta fangelsisrefsingu gera það ekki. Það eru ótrúlega óheilbrigð skilaboð til samfélagsins alls að staðan sé þessi og hún hefur verið svona árum saman. saman. Það bjarta í þessu er að það er ekkert sérstaklega flókið að leysa vandann. Það þarf að standa með þessum stofnunum sem hafa þessi verkefni með höndum. Það þarf að standa með lögreglunni, ákæruvaldinu, dómstólunum og Fangelsismálastofnun.

þakka hv. þm. Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur fyrir þessa umræðu og ég get alveg tekið undir þá málefnalegu gagnrýni sem hún var

Það er með ólíkindum að hlusta hér á ræðu sem fjallaði um að það stæði til að fækka rannsakendum og senda þá alla til eins sýslumannsembættis. Þetta er ekki umræða, virðulegur forseti, sem kemur okkur áfram. Hér er verið að reyna að villa um fyrir fólki í þinglegri umræðu, það er svo sem þekkt úr þessum ranni, og það er miður, virðulegur forseti. Það er full ástæða til að forsætisnefnd ræði það hvernig sumir þingmenn geta hagað sér í þeim efnum. Þarf aukið fjármagn? Já, við höfum verið að fá aukið fjármagn. Við erum að leita eftir frekara fjármagni af því að við gerum okkur grein fyrir þessum flöskuhálsum og ég er að gera mitt til þess að vinna það traust sem til þarf á þetta mikilvæga kerfi okkar. Það er reyndar mikið traust til lögreglunnar og það er mikið traust til kerfisins samkvæmt öllum mælingum en við þurfum að gera miklu betur.

Fjölgun starfsmanna — við erum að gera það. Við erum að fara að fjölga starfsmönnum einmitt sérstaklega í þessum málaflokki. (Forseti hringir.) Það mun sjá sér stað síðar á þessu ári á grundvelli þeirra fjárveitinga sem við erum að fá.

yfirstjórn í svona verkefnaflokki, og jafnvel mörgum öðrum verkefnaflokkum, þannig að yfirsýn haldist á landsvísu þó að lögreglumennirnir geti verið starfandi hjá hinum ýmsu embættum úti um land, það þarf engin breyting að verða á því, þannig að við höfum heildaryfirsýn yfir málaflokkana í öllum embættum á einum stað. Þetta eru svona skipulagsbreytingar sem við erum að hugsa um til að nýta betur mannskapinn og fá samhæfðari og sterkari vinnubrögð.

Virðulegi forseti. Frá því að þessi fyrirspurn var lögð fram í byrjun febrúar hefur verðbólgan haldið áfram að hækka og mældist 6,2% núna í febrúar og það má búast við hátt í 7% verðbólgu í nýjum tölum Hagstofunnar í fyrramálið. Seinni fasi Covid-krísunnar efnahagslega séð snýr að endurræsingu hagkerfa heimsins og það lá fyrir að þrýstingur myndi skapast á hrávörumörkuðum vegna þessa. Eins hafa verið merki um þrýsting á íbúðamarkaði hér heima í marga mánuði. Margir vöruðu við þessu

Í ofanálag hefur brotist út stríð í Evrópu sem ýkir verðlagsþróunina hér á landi. Einu svörin sem hafa komið fram hjá hæstv. fjármálaráðherra hingað til er samtal við einn banka um að aðeins tvö húsnæðislán séu í vanskilum. Þetta svar veldur mér áhyggjum, virðulegi forseti. Ef fólk er í fjárhagsvandræðum er húsnæðislánið það síðasta sem þú hættir að borga. Ef þetta er mælikvarði á hvenær grípa eigi inn í, gamlar tölur um fólk sem er að missa húsin sín, þá er eitthvað að. Því er mjög gott að fá þessa umræðu inn í þingið með skýrum hætti og ég hlakka til að fá greinargóð svör frá hæstv. ráðherra um hvernig hagstjórninni er háttað í fjármálaráðuneytinu. Í fyrsta lagi: Hefur legið fyrir aðgerðaáætlun í ráðuneytinu um viðbrögð við miklum kostnaðarhækkunum í hagkerfinu og á húsnæðismarkaði vegna Covid í ljósi skýrra merkja um verðþrýsting? Í öðru lagi: Fylgist ráðuneytið með áhrifum hraðra vaxtabreytinga á greiðslubyrði fólks í viðkvæmri stöðu og ungs fólks og hvaða greiningarvinna liggur þar nákvæmlega að

Síðasti þátturinn snýr vissulega að langtímaúrræðum sem mikið hefur verið rætt um hér í þinginu en það verður forvitnilegt að heyra hvaða skamms tíma er í gangi núna í fjármálaráðuneytinu og hvernig hún mun birtast okkur á þessum síðustu vikum þingsins.

látið aðgerðir okkar snúast um að verja atvinnu, verja lífskjör, kaupmátt almennings, styðja greinar sem hafa fundið hvað mest fyrir faraldrinum og reynt að tryggja viðspyrnu, vernd og skilyrði vaxtar þegar heimsfaraldrinum myndi ljúka. Umfang styrkja og ríkisábyrgða og hlutabóta var umtalsvert og tók mið af ástandinu. Það er samdóma álit óháðra aðila að vel hafi tekist til. Fjárhagsstaða heimilanna er sterk í dag og kaupmáttur allra tekjutíunda óx árið 2020. Hagvísar Hagvísar fyrir nýliðið ár benda til þess að sú þróun hafi haldið áfram. Kaupmáttur óx í fyrra. Á síðasta ári var kaupmáttur ráðstöfunartekna á mann orðinn þriðjungi hærri en fyrir áratug. Þá bendir lífskjararannsókn Hagstofunnar til þess að hlutfall heimila sem eiga erfitt með að ná endum saman hafi aldrei verið lægra en árið 2021, enda voru vanskil heimilanna nálægt sögulegu lágmarki. Það er ekki bara símtal í einn banka sem sýnir fram á þetta heldur eru þetta opinberar tölur, rannsóknir á lífskjörum í landinu, sem eru til vitnis um þetta. leiguverð haldist nokkuð stöðugt þrátt fyrir verulega hækkun fasteignaverðs. Þetta verður að hafa í huga. Undanfarið ár hefur verðbólga aukist nokkuð, það er engin spurning og er áhyggjuefni, og húsnæðisverðið hefur drifið þá þróun áfram. Sú þróun einskorðast ekki við Ísland, enda er hún afleiðing þess að heimshagkerfið er að komast betur og hraðar út úr kreppunni en reiknað var með. Þegar litið er til sam-evrópsks mælikvarða á verðbólgu er verðbólgan, ef eitthvað er, nokkuð lægri á Íslandi en annars staðar í Evrópu. Efnahagsstefnunni nú er ætlað að bregðast við aukinni verðbólgu og draga úr hættunni á því að hún leiði til þess efnahagslega óstöðugleika sem lengi einkenndi íslenskt efnahagslíf. Í ár verður því dregið úr stuðningi ríkisfjármálanna við hagkerfið, sem er nauðsynlegt skref til að stöðva hækkun skuldahlutfallsins. Áframhaldandi stuðningsaðgerðir nú myndu valda meiri halla ríkissjóðs en ella, ýta undir verðbólgu og vinna gegn hagsmunum heimila og fyrirtækja. Síðustu ár höfum við ráðist í kerfisbreytingar í því skyni að draga úr sveiflum og auka sveigjanleika og viðnámsþrótt heimila með góðum árangri. Nýlegar breytingar á tekjuskattskerfinu hafa lækkað skattbyrði og jaðarskatta þeirra tekjulægstu umtalsvert og eins og ég hef rakið hefur kaupmáttur tekjulægri heimila verið vaxandi undanfarin ár. Stimpilgjöld á lánaskjölum hafa verið afnumin og þök sett á umframgreiðslugjöld, sem eru auk þess engin á lánum með breytilegum vöxtum. Svigrúm fólks til að endurfjármagna lán við breyttar aðstæður hefur því stóraukist. Við sjáum að mikill hreyfanleiki er á lánamarkaði og aukin ásókn hefur verið í lán á föstum vöxtum. Skuldir heimilanna eru nú meira en þriðjungi lægri, í hlutfalli við ráðstöfunartekjur, en fyrir áratug síðan. Í hlutfalli við landsframleiðslu eru skuldir heimilanna hvergi lægri á Norðurlöndum en hér og í þrjátíu ár hafa raunvextir á húsnæðislánum ekki verið lægri. Það eru í raun og veru frábær kjör á húsnæðislánum í dag, þau bestu í áratugi.

og fyrirtæki svigrúm til að bregðast tímanlega og skynsamlega við breytingum í hagkerfinu á eigin forsendum, líkt og í kjölfar heimsfaraldursins. Ráðuneytið fylgist auðvitað með áhrifum vaxtabreytinga á greiðslubyrði fólks í viðkvæmri stöðu og ungs fólks að því marki sem gögn leyfa.

Við þurfum að beina sjónum okkar að því hvað er skynsamlegt að gera til þess að ná til lengri tíma jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar á húsnæðismarkaði

Við erum búin að horfa upp á verulegan efnahagssamdrátt og síhækkandi verðbólgu undanfarið og við í Flokki fólksins teljum mikilvægt að vernda heimili landsins fyrir þessu verðbólguskoti. Þeir sem greiða af verðtryggðum lánum og húsaleigu eru viðkvæmust í þessu ástandi. Það hlýtur að þurfa að verja þessa viðkvæmu hópa stjórnvöld geta gert margt. Stjórnvöld geta t.d. stöðvað tímabundið áhrif verðtryggingar á þessi lán en ég hef sérstaklega áhyggjur af unga fólkinu sem er að kaupa sína fyrstu eign. Ég held að skuldastaða þeirra sé ekki

að ríkisstjórnin væri að horfa til sértækra aðgerða fyrir tekjulægstu hópa samfélagsins til að bregðast við hækkandi verðlagi. Hæstv. forsætisráðherra talaði á sama veg veg í dag. Hún talaði um markmiðssettar aðgerðir sem beinast að tilteknum hópum og hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra hefur kallað eftir slíkum aðgerðum og stungið upp á því að þær verði jafnvel fjármagnaðar með hvalrekaskatti á annaðhvort bankakerfið

Virðulegi forseti. Það er margt sem hægt er að taka undir með hæstv. ráðherra. Ég vil deila með honum áhyggjum af slæmri stöðu ríkissjóðs.

það sé hægt að taka verbúðarárin og miða við þau, bara frábært. En við erum ekki í samkeppni við okkur sjálf innan lands. Við erum í samkeppni við útlönd og þegar við berum okkur og vaxtastig okkar Íslendinga saman við erlend heimili, t.d. heimili í Evrópu, þá er það enn

Ég vil líka taka undir áhyggjur hæstv. fjármálaráðherra af stöðu ríkissjóðs og skuldunum. Veruleiki dagsins í dag er sá að við erum að horfa á aukna verðbólgu, við erum að horfa á vexti og þeir fara hækkandi. Í því samhengi má minna á að Sjálfstæðisflokkurinn var með eitt eða tvö slagorð í síðustu kosningabaráttu og eitt þeirra helsta var jú lægri vextir. Ég held að fólk hafi í því samhengi hlustað og trúað því að við værum að tala um lægri vexti til framtíðar, að við værum ekki að keppa við fortíðina heldur að markmiðið væri að skapa hér samkeppnishæf lífskjör og að vextir væru a.m.k. stöðugir, að þeir væru ekki að fara að snarhækka og að sigurmantran fælist ekki í því hvernig hlutir voru fyrir áratugum síðan.

Málið er að meðaltöl virka í rauninni ekki. Sá sem stendur með annan fótinn í ísköldu vatni og hinn í brennandi heitu hefur það að meðaltali mjög gott. Við erum að tala um fólk sem er í erfiðleikum, sem er bara bara virkilega að stríða við erfiðleika núna, og við þurfum að koma því til aðstoðar. Ég sé ekki að það bæti stöðu ríkissjóðs nokkuð að fólk borgi hærri vexti. Og annað: Jú, vextir eru lægri en þeir hafa verið, en þeir eru samt óþarflega háir. Það er bara ekki rétt heldur hjá fjármálaráðherra að leiga hafi ekki hækkað mikið. Við höfum séð raunveruleg dæmi um fjölda leigusamninga sem hafa hækkað um tugi þúsunda á síðustu tveimur árum

Frú forseti. Hér fyrr í dag ræddum við áhrif stríðsins í Úkraínu á fæðuöryggi Íslands og ég nefndi hinar miklu hækkanir sem það orsakar og tækifæri ríkisins til að jafna út þau áhrif. Í áratugi hafa hagfræðingar trúað því að eina stjórntækið sem hægt sé að nýta gegn verðbólgu sé að hækka og lækka vexti, stjórntæki sem tekur oft marga mánuði að virka og enn fleiri til að slaka á. En stjórntæki ríkisins, sér í lagi í litlu landi eins og Íslandi, eru margfalt fleiri og það er kominn tími til að horfa á fleiri þætti til að hafa áhrif á hagkerfið; skattar, tollar, bætur og hinir ýmsu tilflutningar á milli þeirra hópa sem hafa nóg og þeirra sem vantar meira. Fyrir lítið hagkerfi eins og okkar ætti að vera mun auðveldara að finna hvaða stjórntæki eru til staðar og hvaða áhrif þau gætu haft á þenslu og samdrátt hagkerfisins.

til að mynda með því að fara í þensluhvetjandi úrræði á fasteignamarkaði sem sneru að séreign, til að mynda með því að fara í þensluhvetjandi úrræði sem sneru að Allir vinna. Það er einmitt búið að ráðast í allt of mikið af almennum úrræðum. Þar er ég sammála.

þar sem hún talaði um að það væri mikilvægt að við myndum mæta þessum afleiðingum með aðgerðum sem beindust að tilteknum hópum, ekki endilega flötum aðgerðum sem dreifðust jafnt á allar hendur. Þarna erum við að tala um almennar aðgerðir sem enginn í þessum sal er að tala fyrir heldur sértækum aðgerðum.

En sá vandi er ekki að birtast okkur í lífskjaramælingum á Íslandi í dag, þvert á móti. Lífskjör hafa vaxið ár frá ári og kaupmáttur fór vaxandi í heimsfaraldrinum. Þetta er staðan, staða heimilanna hefur ekki áður verið betri og raunvaxtastig húsnæðislána ekki verið jafn lágt í langan tíma. Varðandi skuldastöðu ríkissjóðs, sem hv. bara að segja að það er rétt að beita ríkisfjármálunum af krafti, taka á sig hallareksturinn þegar aðstæður í hagkerfinu kalla á það. En þegar hagkerfið hefur tekið við sér, atvinnuleysi er horfið, slakinn farinn úr hagkerfinu, þá á aftur að fara að beita meira aðhaldi og það er ekki bara til þess að við söfnum ekki skuldum, það er einmitt m.a. vegna verðbólgunnar þannig að menn séu ekki að ýta undir verðbólguna á röngum tíma í hagsveiflunni. Það væri óskynsamlegt. Menn kalla eftir því að vextir hér verði eins og í útlöndum, það væri að sjálfsögðu eftirsóknarvert en það þarf margt að fylgja. Þá fá menn væntanlega líka launahækkanir eins og í útlöndum, launahækkanir eins og í útlöndum, ekki launahækkanir eins og á Íslandi miðað við vaxtastig eins og er þar. Þetta þarf að haldast í hendur og að hluta til finnst mér stundum eins og við séum að tala um það hvort eigi að koma á undan. Ég held það væri skynsamlegt að við myndum byrja á því að gera kjarasamninga sem samrýmast ástandinu í hagkerfinu en ekki þvinga það fram í gegnum það að skipta út gjaldmiðlinum, svo dæmi sé tekið, og sannarlega verður það ekki þvingað fram með því að koma bara með lægri vexti. Aðgerðirnar sem koma til álita eru einfaldlega tilfærslukerfi, barnabótakerfið, leigubætur og annað þess háttar. Þetta eru tilfærslukerfi sem hafa reynst vel og skilað árangri og við horfum til þess að nýta ef við sjáum vandann birtast hjá þessum viðkvæmu hópum. (Forseti hringir.) sérstaklega ætla ég bara að segja hérna í lokin: Ég hef eiginlega meiri áhyggjur af þeim sem eru enn utan húsnæðismarkaðar en af þeim sem eru komnir inn á húsnæðismarkaðinn. Veggurinn inn á húsnæðismarkaðinn er alltaf að hækka. Það er orðið sjálfstætt stærra áhyggjuefni.

Í stjórnarsáttmála segir að efla þurfi landgræðslu, skógrækt og endurheimt votlendis til að mæta skuldbindingum Íslands í loftslagsmálum.

Það er óumdeilt að mikið kolefni er bundið í lítið rotnuðum jurtaleifum í votlendi og því getur framræsla þess leitt til losunar gróðurhúsalofttegunda því að gróðurleifar rotna hraðar í þurru landi en blautu. Gleymum samt ekki að náttúran er ekki stöðluð, hún stendur ekki í stað. Hún er breytileg eftir árstíðum, breytingar verða í áranna rás og þannig tekst náttúrunni stundum sjálfri að endurheimta votlendi þótt skurður hafi einhvern tímann verið grafinn. Þannig hefur náttúran nú þegar leyst vandann sums staðar. Hún er búin að bleyta upp í landinu og annars staðar er hún á góðri leið með það. Töluvert af skurðum breyttu aldrei neinu því að náttúran lék bæði á mælinga- og gröfumenn á sínum tíma þannig að landið þornaði lítið eða ekkert við framræslu. Upplýsingar um losun gróðurhúsalofttegunda frá framræstu votlendi á Íslandi eru nokkuð misvísandi og þá liggja ekki fyrir nákvæmar upplýsingar um stærð raskaðs votlendis.

Það er því að mörgu að hyggja þegar ákvörðun um endurheimt votlendis er tekin. Forsenda endurheimtar er því úttekt á landi og mat á aðstæðum á hverjum stað. Ég hef því lagt fram allítarlegar, skriflegar spurningar til ráðherra um mat á áhrifum af endurheimt. Spurningarnar miða að því að fá upplýsingar um hvernig lagt sé mat á hvort endurheimt á tilteknu svæði sé líkleg til að draga úr losun kolefnis og/eða auka bindinguna. Þá er einnig mikilvægt, áður en farið er af stað í verkefni sem þetta, að meta hver séu líkleg áhrif á aðliggjandi landsvæði og mannvirki. Það þarf að vera skýrt hvert hlutverk t.d. sveitarfélaganna í leyfisveitingaferlinu er, hver eigi að bera ábyrgð á afleiddu tjóni sem mögulega getur orðið þar sem land sem hefur verið framræst í fjölda ára er endurheimt.

að eins miklu marki og mögulegt er. Sú virkni er t.d. geymsla á kolefni, búsvæði lífvera, vatnsmiðlun og vatnsgæði. Til að það gerist þarf að hækka grunnvatnshæð upp að yfirborði mýrarinnar og næst því þar með að tefja eða stöðva vatnsrennsli í gegnum svæðið. Hægt er að fylgjast með vatnshæð með því að setja niður vatnshæðarrör.

Mælingar á gasi og streymi þess sýna að við það að hækka grunnvatn upp að yfirborði lands stöðvast að mestu niðurbrot lífrænna efna og losun koltvísýrings stöðvast því jarðvegsdýr og örverur drepast eða hætta öllu niðurbroti lífrænna efna. Í heilbrigðum mýrarvistkerfum verður uppsöfnun lífrænna efna en ekki niðurbrot. Nægilegt er því að fylgjast með vatnsstöðuvistkerfinu og gróðurfari og tengja það samanburðarmælingum á vöktunarsvæðum og nýendurheimtum svæðum. Fylgni mælinganna er það sterk að ástæðulaust er að gera mælingar á öllum svæðum og öllum blettum endurheimtra svæða. Landgræðslan leggur áherslu á forskoðun svæða sem til stendur að endurheimta og að sú forskoðun taki til allra árstíma til að gera sér grein fyrir því hvernig vatn dreifist á svæðinu á mismunandi árstímum.

að það sé vissulega mögulegt. Eins eru það landeigendur sjálfir sem eru eiginlegir framkvæmdaraðilar en fá styrk, ráðgjöf og aðhald frá Landgræðslunni. Landgræðslan setur það sem skilyrði fyrir styrkveitingu að erindi séu send til sveitarstjórnar og þá umsókn um framkvæmdaleyfi sé það mat sveitarfélagsins að þess sé þörf.

Frú forseti. Já, heimurinn breytist. Afar og langafar okkar sem hér sitjum tóku margir þátt í því sem þá kallaðist framþróun,

Fyrir marga bændur var þetta mikil framþróun sem leiddi til þess að hægt var að afla meira fóðurs fyrir veturinn og þar með stækka bústofninn. En þessi framþróun kom á kostnað bindingar kolefnis í votlendinu. Á sama tíma hefur framþróun í slætti orsakað það að mörg þessara svæða sem umbreyttust úr votlendi í tún eru nú aftur komin í órækt. Það er mikilvægt að við vinnum í nánu samstarfi við bændur við endurheimt votlendis og tryggjum þannig sameiginlega framtíð okkar allra.

Þetta tvennt: Ef við ætlum að fara að tala um átak í loftslagsmálum á Íslandi þá verðum við annars vegar að endurheimta votlendi og huga að röskun vistkerfa og síðan að stöðva gróðureyðingu. Það er ekki hægt að tala um neitt átak í loftslagsmálum nema farið verði í þessa hluti.

Eins virðist liggja fyrir hvert sé hlutverk sveitarfélaga þegar til þeirra er leitað með umsagnir eða framkvæmdaleyfi. Ég heyri þó að sveitarfélög hafa nokkrar áhyggjur af því að þetta sé ekki nægilega skýrt þannig að það gæti verið ástæða til að skoða það nánar. Annað sem ég vildi koma inn á er að rannsóknarskýrsla, sem kom út hjá Landbúnaðarháskóla Íslands í síðustu viku um langtímatap kolefnis í framræstu ræktarlandi, framræstu ræktarlandi, dregur fram alveg nýjar upplýsingar um mat á kolefnislosuninni og samanburði á framræstu og óframræstu landi.

og vanáætlað í rauninni það sem binst í framræslu votlendis sem er ræktað. En þetta þarf allt að skoða betur.

heldur verði byggt á þekkingu og vísindum. Byggjum á áliti fagfólks, staðþekkingu og áætlunum um landnýtingu.

við eigum ekki að gera sömu mistökin aftur þó svo að það sé gert með góðum hug. Mín niðurstaða, eftir að vera búinn að vera þennan stutta tíma í embætti, er að við eigum að leggja okkur fram að kanna hluti mjög vel áður en farið er í þá. Það ætti í rauninni að segja sig sjálft að þegar við erum að fara í þessar miklu breytingar sem við höfum farið í þegar kemur að aðgerðum í loftslagsmálum, þar erum við með mjög metnaðarfull markmið og ætlum að gera hlutina mjög hratt, þá verðum við að byggja það á bestu mögulegri þekkingu. Og eðlilega höfum við ekki verið með augun á þessu á undanförnum áratug.

Atvinnurekendur í þeim geira höfðu næg umkvörtunarefni fyrir okkur þingmenn og borgarfulltrúa, m.a. töldu þeir sig reka þjálfunarbúðir fyrir ríkisstarfsmenn. Það væri sem sagt viðvarandi vandamál á þessum vinnustöðum að ríkið tæki frá þeim starfskrafta. Þegar hið opinbera auglýsir eftir háskólamenntuðum sérfræðingum með reynslu stökkva þeir til og yfir í hlýjan og öruggan faðm ríkisins, yfir í góð eða betri laun, meira starfsöryggi og styttingu vinnuvikunnar og hver getur álasað þeim. Eftir þessar heimsóknir sendi ég hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra því fyrirspurn um hvort hann hefði upplýsingar um umfang sérfræðinga sem færa sig frá einkageiranum yfir til hins opinbera. Þetta er vandamál. Þessi samkeppni um starfsfólk er ekki minni í sveitarfélögunum en Reykjavíkurborg, þar sem stjórnsýslan hefur þanist út, hefur m.a. nýlega ákveðið að fara í samkeppni við einkaaðila um tæknimenntaða sérfræðinga við stafræna umbreytingu í borginni. Hæstv. ráðherra ræður víst ekki, og því miður ekki, ríkjum í Ráðhúsinu en ég myndi vilja vita hvort hann muni beita sér fyrir aukinni úthýsingu verkefna og aðkeyptri þjónustu ríkisins í stað mannaráðninga. Við vitum að starfsmannahald hins opinbera hefur vaxið jafnt og þétt og fjölgun opinberra starfa hefur verið mikil. Samkvæmt tölum Hagstofunnar voru launþegar hjá hinu opinbera þriðjungur af heildarfjölda launafólks í landinu á síðasta ári.

og hvort stefnubreytingar sé að vænta í þeim málum, m.a., eins og ég hef nefnt, með aukinni útvistun.

fyrir störf sem gera ráð fyrir grunnmenntun eða námi á framhaldsstigi. Einn þáttur í þessari þróun hefur verið sá að talin hefur verið þörf fyrir að færa menntun og færni sumra fjölmennra starfstétta ríkisins upp á háskólastig. Sem dæmi um þetta frá árum áður má taka menntun hjúkrunarfræðinga en sem nýlegra dæmi mætti nefna nám lögregluþjóna. Annar þáttur felst í áhrifum af mannfjöldaþróuninni, sem hefur t.d. falið í sér mikla aukningu í umsvifum framhaldsskólakerfisins en ekki síður háskólastigsins. Í seinni tíð gætir af vaxandi þunga áhrifa af öldrun þjóðarinnar sem kallar á aukna starfsemi heilbrigðisþjónustunnar. Hlutfall þeirra starfsmanna ríkisins sem eru háskólamenntaðir hækkaði úr 56% í 64% frá árinu 2010 til ársins 2021, samkvæmt gögnum frá Fjársýslu Hækkun hlutfallsins felur í sér fjölgun um 2.412 þúsund ársverk eða sem svarar til 24% aukningar. Þessi þróun endurspeglast t.d. í fjölgun starfa innan heilbrigðiskerfisins, þar sem um 43% ríkisstarfsmanna starfa.

um 31%. Ég gæti haldið áfram að telja upp svona dæmi. Ósérhæfðum störfum hjá ríkinu fækkaði sem sagt úr rúmlega 7.800 í rúmlega 6.800, eða úr u.þ.b. 44% af heildarfjölda í 36%, og að hluta til skýrist sú þróun af því að í ársbyrjun 2011 fluttust 950 stöðugildi frá ríki til sveitarfélaga í tengslum við flutning málefna fatlaðra en þar voru aðeins um 20% háskólamenntaðir. Það þarf því að rýna þessi gögn mjög vel til að sjá heildarmyndina en þessi framvinda í samsetningu starfsmanna fylgdist í raun að við þá þróun sem hefur átt sér stað á Íslandi á fjölda háskólamenntaðra síðastliðinn áratug eða svo. Við höfum ekki tölur til að fara yfir það hversu margir háskólamenntaðir hafa horfið af almenna markaðnum yfir til stofnana ríkisins, hvorki tímabundið né varanlega, né á hinn bóginn höfum við tölur um hve margir háskólamenntaðir hafi horfið frá stofnunum ríkisins yfir á almenna markaðinn þannig að það er erfitt að svara því nákvæmlega. En auðvitað tökum við alvarlega ábendingum sem við fáum, eins og mér virðist hv. þingmaður hafa fengið í þessari heimsókn, um að að starfskjörin almennt á opinbera markaðnum séu orðin betri en gengur og gerist á almenna markaðnum. Ég hef alltaf verið þeirrar skoðunar, mjög sterkt, að almenni markaðurinn yrði að vera leiðandi og ríkið þyrfti að gæta sín á því að vera ekki leiðandi í starfskjaraþróun í landinu eða launaþróun. Hins vegar er það svo að það hentar sumum, að því er virðist, betur að búa við það umhverfi sem ríkið býður upp á og við höfum svo sem alveg nýleg dæmi um hvað það þýðir. Við sjáum bara hvað gerðist hérna í heimsfaraldrinum. Hvaðan töpuðust störfin? Við sögðum engum upp hjá ríkinu en það urðu 20.000 manns atvinnulaus. Öll störfin töpuðust í einkageiranum og að því leyti til má segja að það sé almennt meira starfsöryggi, ef við erum að ganga í gegnum efnahagsþrengingar, á hinum opinbera vinnumarkaði en á almenna vinnumarkaðnum. Það mætti tína fleira til sem varðar lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins og fleira mætti fara út í sem ég ætla ekki að gera. En ég held að við þurfum að fylgjast með ábendingum af þessum toga og rétt í lokin ætla ég að segja að það væri ekki óæskilegt að við værum með einn svona nokkuð samræmdan vinnumarkað í framtíðinni sem beinir fyrst og fremst flæði vinnuafls í arðbær verkefni og bætt lífskjör og þar með yrði lítil þörf fyrir að hið opinbera hlutist til um hvaða starfsvettvang fólk velur sér, svo sem með því að sporna sérstaklega gegn því að það gangi til starfa hjá hinu opinbera hafi það háskólamenntun. Það myndu menn kannski ekkert sérstaklega vilja.

Ég tek undir þessar hugmyndir hv. þingmanns og áhyggjur af því hver þróunin er að verða hjá ríkinu að þessu leyti og hver staða einkageirans er gagnvart hinu

sérstakt að fylgjast með því hver stefnan var allt síðasta kjörtímabil, ekki síst í heilbrigðiskerfinu sem hv. þingmaður var að tala um. tala um. Ég held því að það væri mjög af hinu góða að opna augu ríkisstjórnarinnar og ekki síst Sjálfstæðisflokksins fyrir þessum veruleika, að við erum að horfa á þetta starfsöryggi og þessar breytur hjá ríkinu

Við sjáum náttúrlega að fyrstu skref ríkisstjórnarinnar á þessu kjörtímabili hafa ekki verið þau bestu þegar verið er að leggja út í fjölgun ráðuneyta. Kostnaður á tímabilinu er um 2 milljarðar og hann felst ekki síst í því að verið er að fjölga opinberum starfsmönnum.

háskólamenntað fólk sé að flýja einkageirann í stórum stíl. Það er í rauninni ósköp fátt sem bendir til þess. Ef litið er til fjölda opinberra starfsmanna í hlutfalli við fólksfjölda sjáum við að fjöldi opinberra starfsmanna hefur svo gott sem staðið í stað á undanförnum tíu árum. Ég deili ekki þessum áhyggjum af því að opinberir starfsmenn séu einhvern veginn á allt of góðum kjörum. Ef við skoðum bara samanburðinn sem kemur fram í nýjustu haustskýrslu kjaratölfræðinefndar, þar er litið til reglulegra heildarlauna fullvinnandi félagsmanna í heildarsamtökum launafólks, og þau borin saman, þá gildir það hjá öllum félögunum sem er litið til að það eru starfsmennirnir á almennum markaði sem eru launahæstir. Launin eru alla jafna lægri hjá ríki og sveitarfélögum, hvort sem við horfum til BHM eða BSRB. Þannig að já, ég veit ekki alveg.

bæði innan hins opinbera og á almennum vinnumarkaði. Við þurfum að skapa tækifæri fyrir þessa sérfræðinga á almennum vinnumarkaði til að afla sér verkefna, ekki bara úr jötu ríkisins heldur um allan heim. Já, við búum ekki lengur í samfélagi þar sem allt er einskorðað við þennan litla klett í miðju Atlantshafinu. Við þurfum líka að hafa í huga að í mörgum stærri

Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svörin og sömuleiðis þeim sem hafa talað. Varðmenn óráðsíunnar hér hinum megin við götuna í ráðhúsinu sátu nú á sér í kvöld, en það er svo sem ekki nýtt að við, gamlar flokkssystur, séum sammála, það er alls ekki nýtt.

Kvartanirnar eru líka í takt við það sem við heyrum frá stúdentum og sömuleiðis nýlega greiningu Samtaka atvinnulífsins sem bendir á að Íslendingar leita í mun meira mæli í ný störf hjá hinu opinbera á meðan einkageirinn mannar ný störf með erlendu starfsfólki.

Svo eins og ég sagði áðan: Jafn góð eða betri laun, mun meira starfsöryggi og stytting vinnuvikunnar. Hið opinbera er farið að bjóða betur en einkageirinn og það

sem er ætlað að tryggja eitt skrefið í átt að því að jafna kjör á milli markaðanna. En hinu opinbera og almenna markaðnum hefur gengið afleitlega að framkvæma þennan samanburð og menn horfa mjög ólíkum augum á það hvort kjörin eru betri á opinbera markaðnum eða almenna. Eins og sakir standa vilja stéttarfélög opinberra starfsmanna meina að það halli mjög á þá. En á sama tíma telur atvinnurekendahliðin að kjörin séu síst verri hjá hinu opinbera. Við höfum verið í þessu samtali í mörg ár. Við höfum komið á fót starfskjaranefnd, farið í tölfræðigreiningar og það gengur hvorki né rekur, svo að ég segi það bara alveg eins og er, það ber enn töluvert mikið í milli. En af hverju skyldi það vera mikilvægt að almenni markaðurinn sé leiðandi? Mér finnst oft og tíðum lítið fara fyrir skilningi á því í almennri umræðu en hins vegar fengum við þetta dæmi sem ég nefndi hér áðan, óvænt og því miður algerlega óumbeðið, upp í hendurnar eða í fangið öllu heldur

og við stöndum skyndilega frammi fyrir því að það skortir 100 til 300 milljarða til að halda úti opinberri þjónustu. Þess vegna verður að tryggja að það sé aðlaðandi og samkeppnishæft umhverfi á hinum almenna vinnumarkaði.

Í samfélagi örra breytinga eru háskólarnir algerlega grundvallarstofnanir og við erum að sjá innviðina breytast. Við sjáum sum störf hverfa, þróast og önnur verða til og störf sem eru eru til núna munu sum hver ekki vera til eftir 10, 20, hvað þá 30 ár. En háskólarnir leika lykilhlutverk þegar kemur að þessum breytingum sem við viljum sjá og þær verða að vera í samfélaginu ef við ætlum einfaldlega að halda í

í stefnu háskólans eftir að háskólarektor hafði bent á tæknifræðinám sem þeir setja inn í sína stefnu. Ég vil taka undir það sem þar segir, með leyfi forseta: „Í heimi þar sem er ofgnótt upplýsinga en skortur á visku og þekkingu til að nýta þær á réttan hátt verða háskólarnir miðpunktur.

á að halda. Þeir þurfa að vera með okkur í liði og fá tækifæri til að vera með okkur í liði. Það er náttúrlega búið að vera dásamlegt að fylgjast með þróuninni hjá Háskólanum á Akureyri sem var stofnaður fyrir rúmum 30 árum,

í kringum Akureyri, atvinnulífið og fleiri eru að kalla eftir því að það verði hægt að bjóða upp á tæknifræðinám til þess einmitt að ýta undir það sem Háskólinn á Akureyri hefur haft mjög mikla sérstöðu um, hvernig hann hefur náð að þróa sig bæði í tækninni, í fjarnáminu en líka í sveigjanlegu námi sem leggur áherslu á tengsl háskólans við þekkingarsetur sem m.a. starfa á landsbyggðinni. Þannig að um leið og við segjum já, við þurfum að styrkja Háskólinn á Akureyri og þá styrkjum við landsbyggðirnar, þá erum við líka

vil ég taka undir það sem segir í stefnu Háskólans á Akureyri, að það verði boðið upp á tæknifræði og aukin áhersla lögð á umhverfis- og náttúruvísindi með sjálfbærni

Aftur á móti hefur skólinn aðkomu að kennslu í tæknifræði á Austurlandi í samstarfi við Háskólann í Reykjavík sem nýtur þessarar viðurkenningar og mætti, ef vilji stendur til, koma á slíku samstarfi líka á Akureyri með hraðari hætti, og það er eitthvað sem þarf að ræða, svipað og nú er í boði í tölvunarfræði við Háskólann á Akureyri sem gengur ótrúlega vel. Samvinna Háskólans á Akureyri og Háskólans í Reykjavík er algerlega til fyrirmyndar.

orðið. Sem ráðherra nýsköpunarmála hef ég líka mikinn áhuga og vilja til að efla nám í tæknifræði víðar á landinu en bara í Reykjavík. Hér er verið að ræða fjölfaglegt nám með mjög skýrar tengingar við nýsköpun og tækniþróun í atvinnulífinu öllu undirbýr nemendur fyrir mjög mikilvæg störf framtíðarinnar. Eins og stendur eru viðurkenndar námsleiðir í tæknifræði við Háskóla Íslands og Háskólann í Reykjavík og þau eru í stöðugri samkeppni við verkfræðina m.a. eftir nemendum þar sem við þurfum að fjölga nemendum í báðum þessum greinum.

þess að koma upp kennslu í tæknifræði sem víðast. Það er ekki síður mikilvægt að mínu mati, og ég hef alltaf verið sérlegur áhugamaður um það, að horfa á ákveðinn sveigjanleika fyrir háskólana við innritun nemenda þannig að þeim sem ekki uppfylla formlegu inntökuskilyrðin sé boðið að þreyta stöðupróf eða undirgangast raunfærnimat eða stöðumat þar sem leitað er eftir hvort þeir hafi þann undirbúning sem þarf fyrir þetta háskólanám.

að leitast við að bæta við sig námi í tæknifræði. Það er mikilvægt að horfa á þá starfsreynslu og þekkingu sem þessir einstaklingar koma með í farteskinu inn í námið en ekki bara á hvítan koll.

hvað varðar eflingu náms í tæknifræði á landinu. Eitt helsta tólið sem mikilvægt er að klára er auðvitað nýtt fjármögnunarlíkan háskólanna sem hefur verið staðnað allt of lengi og frosið í raun. Þetta er tól fyrir ráðherra til þess að koma sínu koma sínu að í þeirri vinnu og að það séu réttir hvatar fyrir háskólana, ekki bara fjöldi eins og verið hefur. Það hefur verið mikið ósætti um það fjármögnunarlíkan sem var virkt og hefur nú verið fryst. Við þurfum einfaldlega að hafa mjög góða yfirsýn yfir það hvernig peningunum er varið, hvert þeir eru að fara í háskóla og hvernig við getum eflt þá og aukið sveigjanleika og möguleika þeirra, einmitt eins og hv. þingmaður

Hér ræðum við þarft umræðuefni, tæknifræðinám við Háskólann á Akureyri sem, eins og hæstv. ráðherra kom inn á, er ákveðinn vísir að í gegnum samstarf Háskólans í Reykjavík og Háskólans á Akureyri við atvinnulíf og sveitarfélög á Austurlandi. Er mikilvægt að það samstarf víkki út til þess að flýta því að hægt sé að bjóða tæknifræðinám víðar.

háskólanám sem höfðar til fólks í þeim atvinnugreinum þar sem er hærra hlutfall karlmanna en kvenna og það virkilega vantar framboð af háskólanámi tengdu atvinnulífinu á þessu svæði.

Ég er eindreginn stuðningsmaður þess að þetta tæknifræðinám fái að raungerast. Ég hef fylgst með Háskólanum á Akureyri síðan ég var sjálf starfandi við Háskólann á Bifröst, sem er annar skóli sem hefur sérhæft sig í fjarnámi, og hef upplifað á eigin skinni hversu mjög þetta skiptir máli fyrir atvinnutækifærin, styrkingu og það að sækja fram á viðkomandi svæði.

Það verði samfélaginu þar mjög til góða. Það verði samfélaginu í heild sinni mjög til góða og mjög í samræmi við þær áherslur sem hún hefur flaggað hér á fyrstu vikum og mánuðum í embætti.

Það hefur verið mjög dýrmætt innlegg inn í samfélagið og inn í atvinnulífið hvernig þeir skólar hafa unnið saman. En ég vil hvetja ráðherra til að stíga skrefið af því að þetta liggur skýrt fyrir: Háskólinn á Akureyri vill koma upp tæknifræðinámi. Þá eigum við einfaldlega að segja: Já, við ætlum að styðja hann til þess.

Virðulegi forseti. Ég get ekki annað en glaðst yfir þessari skýru stefnu Háskólans á Akureyri af því að það er ekki hlutverk menntamálaráðherra hverju sinni að hlutast til um námsframboð skólanna heldur einmitt að leitast við að styðja þá, greiða leiðina, athuga hvar sé hægt að auka sveigjanleika. Samstarf

Varðandi tæknifræðina sérstaklega er mikið ákall eftir slíku námi og slíkri þekkingu og hér erum við komin í umræðu sem kristallast í þörfum atvinnulífsins fyrir þekkingu og menntun.